V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru, in v tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo redno sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko sta se za danes opravičila dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo, in Klemen Boštjančič, minister za finance v funkciji ministra za javno upravo. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Zdaj prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob, vprašanja pa mu bodo postavili Janez Cigler Kralj, Franc Breznik, Aleksander Reberšek in Milan Jakopovič. In kar prosim, poslanec Janez Cigler Kralj, izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala, lepa spoštovana predsednica. Predsednik Vlade, predstavniki vlade, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate, dober dan. Na področju zdravstva je v našem javnem diskurzu veliko socialnega populizma. Na to opozarjajo številni strokovnjaki znotraj zdravstva pa tudi številni, ki se spoznajo na zdravstveni sistem, pa ne delajo v zdravstvu. Ogromno socialnega populizma, predvsem pa seveda v političnem prostoru, spoštovani predsednik Vlade. žal je rezultat tega socialnega populizma tudi to, da se je zgodila ena velika prevara državljank in državljanov s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek. Posledica tega je, da je seveda gospod Kordiš zbrisal dobičke grdih zavarovalnic, ampak to ni dovolj. To ni bilo dovolj, kajti dne 12. oktobra je direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvestila javnost, da so na skupščini ugotovili, da je sedaj luknja celo še več kot enkrat večja, 140 milijonov evrov manjka iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma novega obveznega prispevka. In Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma skupščina predlaga zavodu in Vladi, da ta prispevek, obvezni prispevek poveča za najmanj 10 evrov. Ljudje, običajne državljanke in državljani bodo kmalu na svojih žepih oziroma v obliki nižjih neto plač občutili, kaj pomeni socialni populizem. Kajti nova ministrica, spoštovani predsednik Vlade, celo v napovedi svojega pogleda na to področje pravi, da bi bilo najbolje, da se to prelije v osnovni zdravstveni prispevek vseh zaposlenih oziroma vseh, ki ustvarjajo, ki se preživljajo s svojim delom, in da se ta prispevek za zdravstvo dvigne. Ob vseh obremenitvah, spoštovani predsednik Vlade, res mislite, da je dobro, da bodo ljudje plačevali več za to, da bodo dobili manj? V Novi Sloveniji mislimo, da ne. Zato smo tudi vložili predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim bi vam radi pomagali, da se rešijo najprej čakalne vrste, potem pa se sistemsko uredijo te zadeve. Vsekakor pa me zanima: Ali se strinjate s to

Hvala lepa. Jaz sem res vsakič znova presenečen, ko se z zadevami, kot je zdravstvena reforma, namesto da bi se dalo priložnost strokovnjakom, ministrom, ki so komaj nastopili, začnemo spet ukvarjati v parlamentu. Kolikor jaz vem, je bila debata o tem, kaj bo ministrica počela in kakšen je njen program, v petek. Danes je ponedeljek. Verjetno že pričakujete – kaj? Rezultate od petka do ponedeljka? Sklepam, da vse tiste stranke, ki so že bile na oblasti in ki so imele priložnost urediti to kolobocijo, kot jo imenujete, v zdravstvenem sistemu in so pokazale, koliko so bile pri tem uspešne, pričakujejo sedaj od ministrice rezultat od petka na ponedeljek. Ne! Ko smo napovedovali ob nastopu te vlade naš program, smo povedali, da smo si zastavili program, ki je ambiciozen in ki bo zahteval dva mandata za uresničitev. Danes se ves čas soočamo – s čim? S tem, da se zahteva rezultate v mesecu dveh, treh. Ja, naše časovnice so bile ambiciozne in ja, ugotovili smo, da ekipa, ki je bila na zdravstvenem ministrstvu, pač ne izpolnjuje naših pričakovanj in pričakovanj naših volivk in volivcev. In zato smo jo zamenjali. In zato imamo zdaj opravka z novo ekipo, ki je nastopila v petek oziroma državni sekretarji danes. Danes je bila tudi primopredaja. Tisti, ki misli resno, da hoče dobro zdravstvu, bo počakal na delo in rezultate te ekipe vsaj kakšen mesec ali dva ne pa en vikend. Kar se tiče dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Da, dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo preoblikovali. To je bil prvi korak k ukinitvi. Preoblikovali smo ga tako, da smo ga prenesli iz privatnih zavarovalnic na državno zavarovalnico. Drži, to smo naredili zavestno in z jasnim namenom, da zmanjšamo obremenitve, ne da jih povečamo, kot vi, ne vem zakaj, tukajle govorite. Da jih zmanjšamo. Prvi ukrep je bil zamrznitev cen. Že junija je bila napovedana podražitev, kjer je bilo pri tisti zavarovalnici, ki je najmanj napovedovala, 10 evrov, pri tisti, ki je pa največ, je bila pa višja. Od junija naprej vse državljanke in državljani varčujejo zato, ker je ta vlada sprejela – kaj? Zamrznitev cen dopolnilnega zavarovanja. In ne povišanje. In ta isti parlament tukaj je potrdil zakon, ki pravi – kaj? Da je cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje z zakonom, z zakonom, v tem parlamentu je bilo potrjeno v tem mandatu, vsi ste bili tukaj, je potrjeno, 35 evrov, 36, da zaokrožim, za celo leto 2023. In v proračunu za prihodnje leto so sredstva, s katerimi bo treba to razliko pokriti, zagotovljena, v proračunu, ker se je vlada takrat obvezala, da bo zagotovila sredstva za pokrivanje izpada te zdravstvene blagajne. Zakaj danes zdravstvena blagajna iz tega tega dela medijsko zgodbo? Zakaj straši ljudi, da bo potrebno dvigniti to ceno s 1. januarjem prihodnje leto, je znano samo njim, ker je ta strošek v celoti v breme proračuna z zakonom in s proračunskim dokumentom, ki ga ravnokar obravnavate, jasno opredeljen in tudi pokrit.

Ampak vseeno mislim, da sva se že nekajkrat takole gledala in poslušala na temo zdravstva. In sami ste rekli, čim več me sprašujete o tem, sledite našemu delu in držite nas za vrat, dihajte nam za ovratnik, če hočete. In to delamo. Mimogrede, privatne zavarovalnice – mislim, da niso vse privatne. Ampak gremo nazaj k bistvu. To, kar ste mi odgovarjali, je najprej na eni strani prazno, na drugi strani pa koncept državnega zdravstva pelje naprej v prihodnost. Novi Sloveniji ne verjamemo, da je državno zdravstvo lahko odgovor na potrebe sodobnega državljana ali državljanke v tem svetu po storitvah in drugem, kar iščemo v zdravstvu. Mandat te ministrice se je res začel v petek, ampak vaš mandat, spoštovani predsednik Vlade, in mandat vlade se je začel junija 2022 in tudi vi ste zadnje tri mesece vodili, bili prvi odgovorni za to ministrstvo, zato ne razumem vašega napada. Kakorkoli, bistvena stvar je, da se niste opredelili glede našega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za odpravo čakalnih vrst in povečanje dostopnosti v zdravstvu. Druga stvar, s katero bi vas rad pa izzval oziroma podal roko, je pa ideja Nove Slovenije o pilotnem projektu boljšega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov. Ali ste za to, da vzamemo eno bolnišnico, javni zdravstveni zavod, ki bi jo upravljali po načelih sodobnega menedžmenta, po načelih gospodarske družbe, vendar ne profitno? Cilji tega pilotnega projekta bi bili večja učinkovitost dela, večja merljivost, skrajševanje čakalnih dob in vpeljava korporativnega upravljanja. Ali ste za to, da poskusimo na tak način z enim javnim zdravstvenim zavodom in potem dobre prakse prenesemo na celoten javni zdravstveni sistem? Pa prosim še opredelitev glede naše novele ZZVZZ.

naše izzive. No, mi v to verjamemo. Mi verjamemo, da je prihodnost slovenskega zdravstva v tem, da bomo ojačali javni zdravstveni sistem in ne, da ga bomo šibili. S tem vam dam vse odgovore na vaša vprašanja, ki so lahko zavita v lep celofan, ampak imajo en sam namen, da oslabijo javni zdravstveni sistem. Jaz pa mislim, da je Slovenija, če je lahko na kaj ponosna, je na to, da je imela v preteklosti odličen in še danes ima dober javni zdravstveni sistem v primerjavi z drugimi državami. Da pa je javni zdravstveni sistem danes v krizi, ne samo v Sloveniji, ampak v celi Evropi, po krizi covid, je pa tudi znano dejstvo. Ampak zato ga mi ne bomo demontirali in zato ne bomo prisluhnili teoriji in tezam, da je edina pot naprej v tem,

Hvala, predsednica. Spoštovani predsednik Vlade, razumem, da ste se opredelili proti obema predlogoma Nove Slovenije za boljšo dostopnost, odpravo čakalnih vrst in za boljše upravljanje, če hočete menedžment javnih zdravstvenih zavodov. In seveda bom v skladu s Poslovnikom predlagal, da se o tem odgovoru, ali bolje rečeno neodgovoru, opravi splošna razprava na naslednji seji Državnega zbora. Kajti ključno je, in zdaj vidim, da je to še bolj potrebno, opraviti razpravo o tem, kaj je javno zdravstvo. V Novi Sloveniji rečemo, vsem dostopno javno zdravstvo, kar zdaj ni dostopno, in državno zdravstvo, to je velika razlika. Eno je vsem dostopno javno zdravstvo, ki si ga vsi želimo, ki ga vsi želimo okrepiti, drugo je pa državno zdravstvo, ki ste ga žal, kot kaže, posvojili tudi vi, spoštovani predsednik Vlade, in takšno kot je, ne po mojem mnenju, ampak po mnenju strokovnjakov, ki so govorili, ekonomisti, ki se spoznajo na zdravstveni sistem, na ekonomiko zdravstvenega sistema, takšen koncept državnega zdravstva, kot smo mu priča sedaj, je samo temelj za pospešeni stihijski razvoj tržnega zdravstva. Proti temu se pa vsi borimo. Ampak spoštovani predsednik Vlade se je tukaj jasno opredelil proti konceptu vsem dostopnega javnega zdravstva in za nadaljevanje koncepta državnega zdravstva, za podporo tej prevari s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, kjer se je iz 60 milijonov dobička zlobnih zavarovalnic sedaj zgodila luknja v višini 140 milijonov evrov v letu 2024, kaj bo sledilo, pa sploh ne vemo. Predsednik Vlade se je v odgovoru na moja vprašanja tudi opredelil za to, da bodo ljudje plačevali več za to, da bodo dobili manj. Danes namreč človek, ki precej plačuje vsak mesec za zdravstveno zavarovanje, ne dobi pravice do storitve, ne dobi pravice do storitve in obravnave, ampak dobi samo pravico do uvrstitve v čakalno vrst. In to je žalostno. V Novi Sloveniji smo želeli s tem, predsednik Vlade, pripomoči, predlagati in pomagati, da se odpravijo čakalne vrste, da se omogoči ljudem dostopnost do zdravnikov, kajti vsi vemo, da je to problem, da se prekine s prakso državnega zdravstvenega sistema stihijskega vpeljevanja tržnega zdravstva in da se okrepi javni zdravstveni sistem. Torej, kot sem rekel na začetku, predlagam splošno razpravo na naslednji seji, spoštovana predsednica. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločali v sredo, 18. oktobra, v okviru glasovanj. Zdaj pa dajem besedo poslancu Francu Brezniku, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani ministrski zbor, kolegice in kolegi! V času sklenitve zgodovinskega mirovnega sporazuma med Izraelom in Savdsko Arabijo je palestinska oborožena skupina, teroristična skupina Hamas 7. oktobra 2023 zjutraj skupaj z libanonskim Hezbolahom z raketami napadla več izraelskih mest, večje število njenih borcev pa je tudi vdrlo na ozemlje Izraela. Vse, kar je temu sledilo, lahko imenujemo samo somrak civilizacije. Poboj mladih na festivalu za mir, posilstva, ugrabitve, umori, mučenje nedolžnih ljudi pred svojci, vlečenje ranjencev po cestah, zažigi in izmaličenje trupel, obglavljanje ljudi ter snemanje in predvajanje preko družbenih omrežij na svetovnem spletu, umori in ugrabitve otrok ter zapiranje v kletke kot živali so samo nekatera grozodejstva, katerih cilj so bili predvsem civilni objekti, predvsem pa civilno prebivalstvo in celo tuji državljani. Popolnoma iznakažena svetost življenja. Uporabljeni so bili najhujši elementi terorizma kot javnega dejanja ter elementi zastraševanja in vplivanja na javno mnenje s širšim političnim ciljem. Kmalu po napadu so sledili odzivi zahodnih voditeljev, ki so izražali neomejeno solidarnost z Izraelom ter njegovo pravico do samoobrambe. Temu stališču ste se pridružili tudi vi, predsednik Vlade, kot tudi zunanja ministrica. Na žalost je 10. oktobra sledilo javno pismo Mateja Vatovca, vodje Poslanske skupine Levica, ki je relativiziral teroristični napad skupine Hamas in pozival k obsodbi Izraela ter celo sankcijam zoper Izrael in predlagal začetek postopka priznanju Palestine, ob dejstvu, da se kot družba zadnja leta soočamo z moralnim relativizmom in izgubo vrednostnega kompasa, kdo je žrtev in kdo je storilec. Temu je seveda sledila organizacija protesta, ki bo ta četrtek s strani 40 nevladnih nevladnih organizacijah, ki tako zahtevajo tudi takojšen umik podpore napadenemu Izraelu, kar pomeni posledično podporo teroristični skupini Hamas, ki je organiziralo znane nevladne organizacije in ki ste jih izdatno financirali pod to vlado tudi iz slovenskega Naj povem, da je opravičevanje napadov Hamasa namreč tudi po naši zakonodaji kaznivo dejanje. Spoštovani predsednik Vlade, sprašujem vas: Kako se opredeljujete do predloga koalicijske stranke Levica, da se prizna Palestino in se izvedejo sankcije zoper napadeni Izrael? Kako

Najprej bi rad povedal, da je groza in teror, ki smo ji bili vsi priča enako dojeta, sem prepričan, med vsemi nami. Jaz nisem zasledil od nikogar, pa ne bom odvetnik, ampak od nikogar, ki bi podprl dejanja Hamasa, ki smo jim bili lahko priča v prvih dneh. Ta dejanja so v celoti zavržna, gnusna. In tisti, ki jih je zagrešil, bo moral odgovarjati. In glede tega ni nobenega dvoma. Tudi nisem zasledil, da bi se na Odboru za zunanjo politiko, ki je edini merodajni odbor, ki določa zunanjo politiko Republike Slovenije, kdorkoli drugače opredeljeval. In kolikor jaz razumem, je bila izjava, ki ste jo tukaj sprejeli v parlamentu, sprejeta soglasno. In jaz sem lahko samo zadovoljen, da smo zmogli narodno enotnost pri tej točki. Jaz bi si želel, da bi tako ostalo, pa nimam občutka, na žalost. Meni je strašno žal, da se iz te teme, iz te groze in iz tega terorja nabirajo notranjepolitične točke s katerekoli strani. To za mene ni niti približno odgovorna politika. S strani kogarkoli, ki nabira točke na tej temi, je to neodgovorno do žrtev. In ja, na žalost se žrtve, ki so bile na začetku žrtve terorja Hamasa, danes štejejo na obeh straneh. In stvar, ki jo moramo mi narediti in h kateri mi temeljimo vse naše obnašanje, je, kako zaščititi nedolžne civiliste na obeh straneh, ker vedno so žrtve terorja nedolžni civilisti. In to je tisto, kar je najbolj zavržno. In glede tega je pozicija, uradna pozicija Slovenije popolnoma jasna. Slovenija je bila med prvimi, ki je poslala in povečala humanitarno pomoč za Palestino, ne pomoč Hamasu na noben način, ampak za Palestino znotraj akcije Združenih narodov. Ker so Združeni narodi tisti, ki lahko poskrbijo in so dolžni poskrbeti tudi za zaščito civilistov in beguncev. Na žalost smo lahko priča, da Združeni narodi niso v svojem poslanstvu uslišani z obeh strani, na žalost. In zato pozivamo tudi Izrael, da se pri bodočih akcijah striktno drži humanitarnega prava in mednarodnega prava. Na noben način to ne pomeni, da mu oporekamo pravico do obrambe, ampak znotraj mednarodnega in humanitarnega prava. In jaz z velikim veseljem povem, da je včeraj celo celo Evropski svet, 27 voditeljev članic Evropske unije sprejel skupno izjavo na to temo. In jaz jo bom prebral. Če ne bom prišel do konca, bom bral naprej. Zakaj je pomembno? Ker gre za skupno izjavo vseh voditeljev, pa so različna mnenja med posameznimi članicami. In ne, nikjer nisem zasledil, da bi se iz tega kovala notranjepolitične točke. Jaz si res želim, da tudi v Sloveniji iz tragedije ne delamo notranjepolitičnih razprtij. Izjava: »Evropska unija najostreje obsoja Hamas ter njegove brutalne in neselektivne teroristične napade v Izraelu in globoko obžaluje smrtne žrtve. Za terorizem ni opravičila. Odločno poudarjamo pravico Izraela do obrambe v skladu s humanitarnim in mednarodnim pravom v primeru takšnih nasilnih in neselektivnih napadov. Ponovno poudarjamo pomen zagotavljanja stalne zaščite vseh civilistov v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Hamas pozivamo, naj nemudoma izpusti vse talce, brez kakršnega koli predhodnega pogojevanja. Ponovno poudarjamo pomen zagotavljanja nujne humanitarne pomoči in smo pripravljeni v sodelovanju s partnerji še naprej podpirati tiste civiliste v Gazi, ki najbolj potrebujejo pomoč, ter zagotoviti, da te pomoči ne bodo zlorabljale teroristične zlorabljale teroristične organizacije. Bistveno je preprečiti nadaljnje zaostrovanje razmer v regiji. Še naprej smo zavezani trajnim in vzdržnim prizadevanjem za zagotavljanje miru, ki bodo temeljila na dvodržavni rešitvi z oživitvijo prizadevanj v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Poudarjamo, da je potrebno zelo široko sodelovanje z legitimnimi palestinskimi oblastmi ter regionalnimi mednarodnimi partnerji, ki bi lahko imeli pozitivno vlogo pri preprečevanju nadaljnjega zaostrovanja razmer.« To je skupna izjava 27 voditeljev evropskih držav

Najlepša hvala. Še enkrat, predsednik Vlade, moje vprašanje je bilo: Kako se opredeljujete do predloga koalicijske stranke Levica, torej do tega, da se prizna Palestino in da se izvedejo sankcije zoper Izrael? Kako se opredeljujete do poziva nevladnih organizacij, ki so vam poslale pismo, ki jih financirate izdatno iz proračuna, in katere obsojajo Izrael in samo priznanje in želijo priznanje Palestine, zelo podobno kot stranka Levica? Spoštovani predsednik Vlade, naj vas spomnim, edina zadeva, ki ste jo povzeli po vladi Slovenske demokratske stranke, je bila, da postanemo nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. narodov. To pozdravljamo. K temu smo pripomogli tudi poslanci Slovenske demokratske stranke, tudi opozicija in tudi Državni zbor in Odbor za zunanjo politiko in tudi Odbor za zadeve Evropske unije, ki ga vodim. Vsi smo si prizadevali za ta veliki cilj. Vi ste predsednik vlade države, ki bo s 1. 1. 2024 začela svoj mandat kot nestalna članica Varnostnega sveta. Vaše mnenje šteje. Stopili ste v velike politične čevlje tudi v mednarodnem ali pa svetovnem političnem prostoru. Tukaj ni spuščanja megle, kot je bilo pri tem mojem vprašanju. Naslednja zadeva. Poslanci in poslanke smo dobili to pismo iranskega režima z iranske ambasade. Če boste pogledali pismo, 40 nevladnih organizacij sovpada vsebinsko s tem pismom iranskega režima. Vi jih izdatno financirate. Povejte, tukaj ne sedimo sedaj v Bruslju, spoštovani predsednik Vlade, kjer imate takšna stališča, takšno mnenje, ampak sedimo v Ljubljani, v Državnem zboru. In še nekaj. Ravno s strani iranskega režima, za katerega je tranzicijska levica, vlada tranzicijske levice pred leti oprala preko nacionalne državne banke več kot milijardo dolarjev, za iranski režim. Človek, ki je bil odgovoren, da bi pogledal to pranje denarja, pa danes sedi pod vašo vlado v Nacionalnem preiskovalnem uradu. Zato še vas enkrat prosim, da mi odgovorite na obe zastavljeni vprašanji. Najlepša hvala.

kovanje političnih točk iz človeške tragedije je zame nekaj najbolj zavržnega. In pri tem bom ostal. Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Spoštovani predsednik Vlade, govorim vam kot humanist, kot demokrat, kot človek, ki sedi 12 let tukaj v parlamentu, ki vodi Odbor za zadeve Evropske unije. Govorim vam kot človek, ki razume in pozna Ustanovno listino Združenih narodov, Lizbonsko pogodbo, Ustavo Republike Slovenije pa tudi Kazenski zakonik, ki sankcionira takšna dejanja, ki jih počnejo v tem trenutku vaše nevladne organizacije, ki jih vi izdatno financirate. In še nekaj. Ali je poboj 6 milijonov

na središče OPEC na Dunaju in tako naprej. Torej, kaj smo se naučili iz teh napadov? Ali jih lahko preprečimo? Ali je Slovenija, ki je dokazano oprala eno milijardo dolarjev za iranski režim, ki podpira te teroristične organizacije, ki so skupaj napadale in pobijale otroke, jih zapirale, iznakazile trupla v tem trenutku, ali imate vest, da prepoveste financiranje takšnih organizacij, ki podpirajo takšno relativiziranje teh zločinov? To je moje vprašanje. Tu gre za vprašanje človečnosti, spoštovani predsednik Vlade. Mi se vsi strinjamo s tem, kar je napisala sedemindvajseterica evropskih voditeljev, vsi se strinjamo. Ampak vi ste predsednik Vlade, vi boste naslednje leto predsedovali kot nestalna članica v Svetu Združenih narodov, najvišjemu telesu kot takšnemu. In vaši odgovori, vaše politične odločitve so tiste pomembne. Če pogledate prejšnjo vlado, imamo zelo podobno situacijo, notranjepolitično in zunanje politično. Velik pretres, kar se tiče naravne nesreče, kakšna bo sanacija, bomo videli, bo pokazala prihodnost, kot je imel recimo gospod Janša takrat covid krizo.

Kakšno pot je trasiral predsednik Vlade takratne vlade gospod Janša, vemo. Njegovo ime je z zlatimi črkami spisano pred vrhovno vlado v Kijevu, pred ukrajinskim parlamentom. Kako bodo vaša ravnanja, ali boste politikant,

verjetno ni črno-bela, tako da takšne strahote, kot je holokavst in podobno, mislim, da ni primerno, da se izrablja za karkoli sedaj v Državnem zboru, za kar se morda želi doseči. Tragedije so tragedije in imejmo neko dolžno pieteto do tega. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti poslanec Aleksander Reberšek.

odločanje, zraven smo pa poslušali še takšne stvari, da jih raje ne komentiram. Recimo, o 6 milijonih žrtev holokavsta. Mogoče ste pozabili, potemtakem bi mogoče 27 milijonov sovjetskih

bom pustila zaenkrat to. Precej široko gremo v teh postopkovnih predlogih, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru, tako da umirimo, prosim, strasti in gremo sedaj naprej. Kolega Aleksander Reberšek, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, vaše besede bom prebral: »Sanacija hiš ne bo trajala leta, to bo trajalo res par mesecev. Do takrat bodo ljudje, ki so ostali brez strehe nad glavo, finančno pokriti

prazne obljube, porušene hiše, struge brez gradbene mehanizacije in pa občine in pa ljudje, ki čakajo na ta denar, ki ste ga obljubili. Prihaja dež, prihaja zima, sneg, mraz in nič čudnega, da je krajanom Struge dokončno prekipelo. Napovedujejo zaporo ceste, da se jih bo sploh slišalo, da bo njihov glas sploh prišel do vas. Ljudje gledajo svoje porušene hiše že tri mesece in nihče v tej državi jim ne da preprostega odgovora. Naj hiše obnovijo ali se bodo morali preseliti? Struge vodotokov pri njih so ostale točno takšne, kot so bile takrat, ko ste se vi nazadnje tam tudi fotografirali. Kaj pravzaprav delate, je logično vprašanje tej vladi. 28 dni ste imeli v avgustu, 30 dni ste imeli v septembru in sedaj še 16 dni v oktobru, skupaj 74 dni. Naj omenim, da tudi gasilci še nismo dobili povrnjenih intervencijskih stroškov. In v 74 dneh krajanom Strug niste mogli dati preprostega odgovora, kako bodo preživeli zimo. Tisti, ki nimajo več hiš, kam se bodo preselili? Čisto preprosto. Občine v Zgornji Savinjski dolini še vedno nimajo denarja, 74 dni rabite da prenakažete denar z državnega računa na občinske račune, praktično iz enega v drugi žep. In še to vam ne gre. Kako boste potem lahko ljudem sploh razložili, zakaj potrebujemo 10 milijard za popoplavno sanacijo? Nekaj pa je res. Delate pa. Ljudem in gospodarstvu dvigujete davke, delate časovnice in se ukvarjate predvsem predvsem sami s sabo. Menjate tiste kadre, za katere teta iz ozadja pravi, da jih je potrebno zamenjati. Veste kaj pa boli? Znali ste dajati neke obljube, znali ste se fotografirati na terenu, zdaj pa, ko so poplave mimo, pa enostavno nimate več odgovorov. Pa še nekaj znate – napihovati stroške, in sicer stroške popoplavne sanacije. To vam gre pa zelo dobro od rok. Tukaj ste hitri, odzivni in tudi inovativni. Najprej ste govorili o tem, da bo škode samo za pol milijarde, zdaj je škode za 10 milijard. Zanima me, spoštovani predsednik Vlade: Kdaj boste krajanom Strug in drugim poplavljenim končno povedali, kako bodo preživeli zimo? Do danes ljudje še niso dobili niti enega evra povrnjene škode. Kdaj bodo ljudje dobili denar za škodo? Koliko novih davkov boste za to popoplavno sanacijo še uvedli v vaši vladi? Hvala. Hvala. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, imate besedo za odgovor. Izvolite. **DR. Edina stvar, ki je manjkala v tej zanimivi razpravi, je, kako je vlada lahko poskrbela, da je prišlo do poplav, ker verjetno je to odgovornost vlade, da je do poplav prišlo pa do dežja tudi. Še nikoli do zdaj v zgodovini nobena vlada ni izplačala intervencijskih stroškov v takem obsegu niti ne tako hitro, nikoli. In če bi mogoče pisali to vprašanje ta vikend in ne pred tednom dni, bi mogoče opazili celo slike, ko govorite o slikanju, iz prejšnjega tedna, ko smo na Koroškem odpirali vodovod, ki je bil tudi zgrajen 30 dni pred ambicioznimi časovnicami. 10 tisoč Korošic in Korošcev je dobilo nazaj pitno vodo, tudi zaradi delovanja te vlade. Vse zasluge gredo lokalnim oblastem in županoma Prevalj in Raven. Ampak brez sredstev, brez sredstev, ki jih je zagotovila ta vlada – saj vem, da vam je smešno, Korošcem pa ni bilo, dokler so bili brez vode – brez sredstev te vlade ne bi bilo ničesar. In zato smo spremenili že dva zakona in zato pripravljamo zakon o obnovi, ki bo to urejal. In ne, popolna laž je, da še nihče od ljudi ali občin ni dobil denarja. Jaz sem zelo jasno napovedal, bom ponovil, trije so, tri časovne. Prvi denar so dobili direktno od Karitasa in Rdečega križa, kjer smo nakazali 10 milijonov evrov neposredno njim, da so razdelili hitro finančno pomoč. Vsak, ki je imel škodo, je bil upravičen do 500 ali 3 tisoč evro škode nadomestila, vsakdo ki je bil poplavljen. Ponovim, če nas kdo gleda, pa tega ni dobil. Na številko 114 naj se obrne, naj pove, da je bil poplavljen, da še ni dobil tega, ker lahko to zahteva tudi danes in bo to lahko zahteval tudi v bodoče. In smo že napovedali, če bo zmanjkalo denarja, če bo 10 milijonov premalo, bomo nakazali dodaten denar za hitro finančno pomoč. Možno, da nekdo do tega ni prišel, naj pokliče na 114 pa bo prišel. Ampak večina je to izkoristila, ker imamo te podatke. V drugi, malo bolj počasni, na podlagi interventne zakonodaje, smo vpeljali izredno solidarno pomoč, ki se izplačuje preko centrov za socialno delo. 18 milijonov je bilo že nakazanih. 18 milijonov neposredno ljudem. Ja, še dodatnih 10 milijonov bo nakazano v teh dneh, ker so te vloge že obravnavane in gre pač, žal, za tako velik obseg upravičencev, da gre nakazovanje tega denarja nekoliko počasneje, ker je pač postopek birokracije tak, da želimo, da je stvar transparentna.

In lepo vas prosim, ko sem govoril o nadomestnih gradnjah, sem vedno povedal, da bomo dali na razpolago nadomestne objekte, že zgrajene, da nihče ne bo čez zimo brez strehe nad glavo. Ti objekti so še vedno na razpolago. In tisti, ki ima potrebo po nadomestni gradnji – in vsakič, ko grem na teren, se pozanimamo natančno o tem, ali v tistem kraju obstajajo ljudje, ki nimajo svoje hiše in ki nimajo namestitve tisti, ki nima namestitve, je upravičen ali do brezplačnega najema v fondu javnega stanovanjskega sklada ali pa do povračila najemnine. In žal tudi to ne pride do ljudi, ker jih, ne vem zakaj, lokalne oblasti ne znajo ustrezno usmeriti. Pa jih bom jaz: Pokličite vsi na 114. Na 114 boste dali vaše ime, vaš priimek in če boste potrebovali pomoč pri plačilu najemnine, četudi gre za sorodnike, marsikdo ne ve, da če je pri sorodnikih, je upravičen do povračila najemnine, tudi sorodniki so upravičeni do tega. Ljudje ne vedo, zato ker se tukaj prerekamo o neumnostih, namesto, da bi ljudem povedali, do česa so upravičeni. Številka 114 je bila vzpostavljena z enim samim namenom in vodi jo zelo izkušen uradnik gospod Šter zato, da bo pomoč prišla do ljudi. In mogoče, če bi tu več govorili o tem, kako bomo ljudem skupaj pomagali, bi najbolj koristili ljudem.

če vse tako štima? In odgovornost vlade je pomoč ljudem, ne lepe besede, lepo govorjenje, ampak pomoč ljudem. In če bi bilo vse tako v redu v tej vaši vladi, verjetno ne bi odpuščali ministrov po tekočem traku. Vam jaz povem, kaj se dogaja. Ljudje si mislijo, ko govorijo o tej škodi, da se bo velik del te škode prevalil na vojne dobičkarje. Mnogo več bo to, kot je bila druga bančna luknja. Pa poglejmo matematiko. Občine so prijavile za nekje 2,5 milijarde škode, škode v kmetijstvu, gozdarstvu in pa ribištvu znaša okoli 200 milijonov, v podjetjih 380 milijonov, DRSI pa je prijavil investicije v cestno infrastrukturo v višini ene milijarde in smo na dobrih 4 milijardah. Pa poglejmo čez palec, po neki zdravi kmečki pameti, če zgradimo tisoč hiš, pa recimo, da je hiša vredna 300 tisoč evrov, je to 300 tisoč evrov in še vedno smo na manj kot 4,5 milijarde evrov. Logično vprašanje je, kje je torej razlika? Kje je razlika med 4,5 milijardami in 10 milijardami? Povejte, koliko je treba plazov sanirati. Število plazov, če boste o tem govorili. Če hiša stane 300 tisoč evrov bi za 10 milijard, roko na srce, mi dobili 33 tisoč hiš. S tem denarjem bi zgradili vsa tista stanovanja, ki jih je Levica obljubljala pred volitvami. Za 10 milijard bi dobili nuklearko, dobili bi 7 elektrarne TEŠ 6, tisoč 500 km avtocest od tule do Istanbula ali pa iz Ljubljane do Barcelone. In logično vprašanje je, kje je tista razlika? Kam bo šel denar? V naslednjih 5 letih pa bomo narod obdavčili še za dodatni 2 milijardi. Zato vas sprašujem: Kdaj bo znana povsem končna ocena škode po naravni nesreči? Koliko bo še narasla? Kaj boste naredili za 10 milijard evrov? In, spoštovani predsednik, ključno vprašanje: Kdo se bo omastil? Kam

Najprej naj začnemo pri neposredni škodi. Neposredne škode je dejansko ocenjene – ocenjene, to ni še dokončna cena – za približno 4 milijarde. V tej škodi ni zajeto marsikaj od tega, kar potrebujemo, da lahko obnovimo tisto, kar je bilo porušeno. In vam bom dal dva plastična primera. V tej škodi je samo strošek hiše, ki je plazovito ogrožena, ni pa nobenega stroška ureditve tega plazu. Žal, v škodi 4 milijarde ni stroška sanacije plazu. In ta sanacija plazov je ocenjena na 2 milijardi po metodologiji Združenih narodov in Mednarodne banke za obnovo in razvoj. To je metodologija PDNA, ampak ne bi šel zdaj v metodologijo. Razlika med 4 in 10 tudi ta, ko govorite o hišah, da ko nekdo vnese, da živi v hiši, ki je stara 50 let, pa v njej je velika družina, je ta hiša zaradi svoje starosti in njena škoda ocenjena na 70 tisoč evrov, je po metodologiji v [aplikacijo] AJDA treba vnesti starost in se obračuna amortizacija na objekt. Jaz upam, da se vsi strinjamo, da si s 70 tisoč evri štiri ali šestčlanska družina ne bo mogla zgraditi novega nadomestnega doma. Po novi metodologiji, mednarodni metodologiji, se seveda za to družino upošteva strošek obnove 200 tisoč evrov. Jaz upam, da je to vsakemu jasno, od kje pridemo iz 70 na 200, če želimo zagotoviti dom. In jaz verjamem, da teh ljudi, ki bodo dobili dom in so ga zdaj izgubili, ne po svoji krivdi, ne bo nihče obtožil, da so se omastili. Tisto, kar smo povedali, je, da bomo tistim, ki so dom izgubili, domove zagotovili. Za to potrebujemo tudi razliko. Od teh 10 milijard odpade 5 milijard, in to sem že povedal tukaj v Državnem zboru, bom ponovil, 5 milijard odpade na sanacijo vodotokov, 3 milijarde in 2 milijardi na sanacijo plazov. In to bo trajalo. Žal. To bo trajalo tudi zaradi tega, ker v zadnjih 30 letih nobena vlada kaj dosti ni vlagala ne v eno ne v drugo. Ostalih 5 milijard odpade na gospodarstvo, kmetijstvo, prebivalstvo in infrastrukturo. Od tega je milijarda za gospodarstvo, 700 milijonov za prebivalstvo, 300 milijonov za kmetijstvo. Razlika je infrastruktura, kulturna dediščina, če hočete. Morate razumeti, da nam nič ne pomaga neposredna škoda. Ja, narašča. Ne narašča zaradi tega, ker bi to vlada hotela, ampak ker prijava neposredne škode poteka preko občinskih komisij. Na vladi je, da poskrbi za to, da bo iz te neposredne škode lahko prišlo do obnove. Kot sem vam prej povedal, so najlepši primer stanovanjski objekti. Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo še enkrat. Najprej bom povedal tole, da vas naj, spoštovani predsednik Vlade, nič ne skrbi, ker vam tokrat ne bom prinesel nič na mizo. Ko sem se pa pripravljal na to poslansko vprašanje, sem si pa rekel, saj je vseeno, kaj mi predsednik odgovori, ker vam, se opravičujem izrazu, ne verjamem niti besede. Do zdaj smo od vas poslušali same neke prelomljene obljube. Ne potrebujemo novih obljub v tej državi, potrebujemo dejanja. Ne potrebujemo odgovorov, potrebujemo dejanja. Ne potrebujemo sajenja rožic, potrebujemo bagre v strugah in rabimo nove ceste, mostove in pa vodovode. Predvsem pa rabimo nove hiše, nove hiše za ljudi, ki so v poplavah ostali brez vsega, in ste jim vi to v medijih avgusta tudi obljubili, da bodo finančno pokriti in da bodo dobili stanovanja. Se pravi, preidite zdaj od besed do dejanj. 74 dni po poplavah ljudje enostavno ne vedo, kako bodo preživeli zimo, in mene vse to skupaj, ko spremljam, zelo skrbi, kam vse to pelje. In če potegnem črto, si si mislim oziroma vem, da se bo zgodilo to, da bodo ljudje na koncu ostali brez vsega, državljanom boste nabili nove davke, nekdo pa se bo fajn omastil s tem denarjem. In ne prepričujte me, da je drugače, ker poznam dogajanje tudi zadaj za kamerami. Med 4,5 milijarde in 10 milijard je 5,5 milijarde razlike in popoplavna sanacija bo nova bančna luknja. Gradbeni baroni in bankirji so mala malica proti temu, kar zdaj vi počnete. 5,5 milijarde bomo zmetali v nekaj, za kar sploh ne vemo, kaj bomo dobili. Nimamo dovolj denarja, da nasitimo bogate. Enostavno. Enostavno ga ni. Ko smo gradili avtocesto, je na stotine milijonov izginilo, pri projektu TEŠ 6 je pol milijarde izginilo, pri bančni luknji milijarda in zdaj smo na 5,5 milijarde. Spoštovani predsednik, to je vaša metodologija. Na seznamu Direkcije za ceste pa so ceste, ki še sploh niso bile zgrajene. Recimo, obvoznica v Lučah je na seznamu, pa še ni bila zgrajena. Kako se je lahko potem poškodovala? In nujna je je revizija postopka ocenjevanja in predvsem metode ocenjevanja škode. Škoda se bo, kot razumem, sanirala iz javnih sredstev, In zato bomo ta denar prispevali vsi. Zato je logično, da bi morala biti ta metodologija ocenjevanja in priznavanja škode javno predstavljena. Si pa želim, da bi naši državljani zelo dobro razumeli naslednje besede: tej vladi enostavno ne morete verjeti na besedo. Golobova vlada več kot očitno ne zaupa ljudem, da bi ljudje sami upravljali s svojim denarjem, zato jim nabija nove in nove davke. In Golobova vlada ne zaupa ljudem, zato državljani ne moremo zaupati tej vladi. Čisto enostavno. Želim ne zaradi sebe, sploh ne gre zaradi mene, gre zaradi krajanov Strug in ljudi, ki so v poplavah ostali brez vsega, da se zaradi njih opravi razprava, kakšna bo njihova prihodnost. Želim, da se to opravi na eni izmed naslednjih sej. Hvala. Hvala. O vašem predlogu in tudi o predlogu kolega Franca Breznika, sem prej pozabila povedati, bomo odločali v sredo, 18. oktobra, v okviru glasovanj. Sedaj pa bo predsedniku Vlade postavil vprašanje kolega Milan Jakopovič. Imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. zdaj grozi še izraelsko-palestinska kriza, poleg tega pa je Slovenijo doletela še naravna katastrofa v obliki poplav. Vse to seveda vpliva na delovanje Vlade, v prvi vrsti tudi pri pripravi ustreznih ukrepov. A ob tem ne smemo pozabiti na še eno krizo, ki se nam dogaja, in to že tretje leto zapored, in ima prav tako velike posledice. Tej krizi rečemo izredno visoka inflacija. Ta inflacija povzroča spiralo, spiralo drvenja v revščino pri tistih, ki imajo najnižje dohodke. Lahko ji rečemo tudi prikriti ubijalec upanja. Če pogledamo znotraj tega. Realno stanje je dvig cen, najvišji ravno pri osnovnih dobrinah, hrani, stanovanjskih stroških in energentih. To pa najbolj in bolj kot ostale prizadene tiste z najnižjimi dohodki in družine, saj ti namenijo večino, če ne kar vseh svojih prihodkov, za te osnovne dobrine, ki so se, kot sem že povedal, podražile bistveno bolj, kot to kaže splošna inflacija, po kateri se transferji usklajujejo oziroma sedaj po predlogu Vlade ne usklajujejo. Pa je že splošna inflacija zelo visoka. To pomeni, da bo ukrep, ki ga je potrdila Vlada, neuskladitev socialnih transferjev, najbolj prizadel ravno tisti del skupnosti, ki je najranljivejši, in na drugi strani tiste, ki so najpomembnejši, če govorimo o tem, da so otroci naše največje bogastvo. Tem skupinam so namreč namenjeni socialni in družinski transferji, denarna pomoč, varstveni dodatek za upokojence z nizkimi dohodki in v stiski, otroški dodatek, štipendije in subvencije vrtcev in najemnine. Dejstvo je, da če v času tako velike inflacije teh transferjev ne uskladimo, povzročimo tem ljudem še večje stiske, v katerih pa so že danes, sploh po vseh teh krizah, in ne glede na to, če še stokrat ponovimo, da nihče nikomur nič ne jemlje. Zato vas, spoštovani gospod predsednik Vlade, kot najbolj odgovornega za delo Vlade sprašujem: Ali nasprotujete uskladitvi transferjev? Ali je nekaj 10 milijonov v milijardnem proračunu res tako velik strošek, da si ga država ne more privoščiti ob tem, ko naslavlja vse ostale probleme, ne da prelaga rešitve na neke druge ranljive skupine? Hvala Hvala lepa. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, imate besedo za odgovor. Izvolite. **DR. Najprej naj povem, da situacija, v kateri se je znašla Republika Slovenija ob pripravi proračuna za prihodnji dve leti, ni plod dela Vlade. Ker poleg poplav, za katere smo zaslužni, smo zdaj zaslužni še za kakšno drugo krizo. Ampak fiskalni okvir je tisti, ki nalaga, da v letih 2024 in 2025 začnemo z usklajevanjem proračuna z našimi dolgoročnimi finančnimi sposobnostmi. Tisto, kar je Vlada naredila, je bilo dvoje. Najprej: že pred poletjem smo se uskladili znotraj 3-procentnega deficita, ker nam tako nalaga ne samo Evropska unija, ampak tudi naša, slovenska Ustava. Potem smo bili žal priča poplavam, v avgustu. In samo za te poplave, kljub čemurkoli, kar lahko slišimo z desne, bomo letos nakazali več kot 600 milijonov. Mimogrede, koliko je nakazano, se vsak dan ažurira posebej na spletni strani Ministrstva za finance, si lahko vsak sam pogleda, koliko denarja je že šlo za kakšne namene, vsak dan sproti. In ja, ta denar je treba od nekod dobiti. Enako bo treba dobiti za milijardo 100 denarja za prihodnje leto. Zato je ministrstvo za finance v procesu planiranja vsakemu od ministrstev, ne predsedniku Vlade, vsakemu od ministrstev dalo nalogo, da poišče področja, kjer so možni prihranki s čim manj negativnimi posledicami. Vsako ministrstvo se je samostojno glede tega odločalo. Dostikrat tu poslušam, kako se vpletam v delovanje ministrstev – nisem se vpletal v delovanje ministrstev, še najmanj ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. To je avtonomna pravica in dolžnost vsakega ministra, da pride s predlogi, kako bo zagotovil sredstva, ki jih lahko namenimo poplavam. Danes priti sem in potem izigravati sklepe Vlade, pri katerih smo bili vsi enotni, je neodgovorno, pa četudi je boleče. Zaradi tega ker opažam pri marsikaterem ministru, da je namenoma pustil izven proračuna tiste, ki jih je najtežje zavrniti, tukaj, da si je s tem olajšal delo. Meni je žal, da je to vaš minister. Verjamem, da ste z njim opravili temeljito razpravo, zakaj je do tega predloga prišlo. Napovedujem pa naslednje: da se bomo zelo potrudili, da bomo raziskali dvoje. Zdaj govorimo o socialni pomoči, da ne bo nesporazumov. Pri socialni pomoči seveda treba upoštevati stisko ljudi in je ne zmanjševati, česar nihče ne zmanjšuje. Razumemo, da moramo upoštevati stisko ljudi, ampak je treba pa tudi preprečiti to, o čemer smo tu dostikrat govorili – da ne prihaja do zlorab in da se ne izplača bolj biti doma kot delati. Upam, da se glede tega strinjamo vsi. Zato napovedujem, da bomo tudi to sprožili kot iniciativo, da bomo vzpostavili boljši nadzor nad porabo sredstev prek digitalne kartice, ki je žal, iz ne vem katerega razloga, ne znamo ali pa nočemo vpeljati. Ko bodo vzpostavljene razmere za boljši nadzor in se ta socialna pomoč ne bo zlorabljala, bomo vzpostavili dodatne vire. Že zdaj napovedujem, da bo Ministrstvo za finance preučilo dodatne vire z vidika dviga trošarin na tobačne izdelke, na sladke pijače in po možnosti tudi na žgane pijače. Zato da bomo zagotovili sredstva, ki jih vaš minister ni uspel, za to, da bomo lahko usklajevali socialne transferje.

uskladitve transferjev ali ne, in na to, da bi se ta sredstva, ki so v primerjavi z milijardnim proračunom res minorna, poiskala nekje drugje, kjer ne bodo vplivala na življenje ljudi. Zdaj bi pa rad naslovil to. Predlagatelj proračuna je Vlada in odgovornost je na Vladi, seveda največ na strani predsednika Vlade. Je pa minister za finance tisti, ki je zahteval dodatno nižanje proračuna, 4 %, tudi MDDSZ. Najbrž pa vsi vemo, da je razlika med ministrstvi. MDDSZ ima, ne vem, svojih 95 % obveznosti zakonsko določenih in nima toliko manevrskega prostora kot kakšno drugo ministrstvo. Zato se mi zdi tako lahkotno govoriti o tem, kaj je kdo in česa ni, neprimerno. Še ena zadeva. Poslanci smo po ustavi zavezani socialni državi. Ne vem, kako to doživljate na Vladi, ampak mi bi za sprejemanje zakonov, ki so v nasprotju s temi načeli socialne države, morali, ko potrjujemo take zakone, imeti boljše argumente kot samo »treba je varčevati« ali pa »treba je fiskalni okvir spoštovati«. Eno od orodij socialne države je denarna pomoč, in če gledamo, kdo prejema denarno pomoč, se strinjam, da je treba uvesti nek nadzor, ampak mi danes govorimo o denarni pomoči, kjer je dve tretjini prejemnikov samskih. Mi danes govorimo o denarni pomoči, kjer ta denarna pomoč ne zadostuje za preživetje, kar nam nalaga ustava s tem, ko govori o tem, da imamo socialno državo. Še enkrat vas sprašujem: ali nasprotujete uskladitvi transferjev in temu, da se teh 50 milijonov poišče nekje drugje, nekje, kjer ne bodo imeli tako velikega vpliva na stisko ljudi?

ni nekaj, kar bi bilo sprejemljivo, ne v Državnem zboru, še manj na Vladi ali na kateremkoli ministrstvu. Sam sem napovedal, da bomo poiskali dodatne vire, ker je to edini način, če hočemo večati porabo. Ministrstvo za finance bo preučilo, in že na tem dela, na dodatnih virih. Ne, žal, ne varčujemo kar tako, varčujemo, mogoče ste prej poslušali, zaradi tega ker je toliko in toliko ljudi, najmanj 600 družin je ostalo brez domov, ljudje so ostali brez vodovodov. Varčujemo zato, ker je treba zagotoviti denar za poplavno obnovo. Nikomur nismo vzeli socialne pomoči, socialna pomoč ostaja natančno enaka, kot je. Zakaj so se nekateri transferji na predlog ministrstva povečali, drugi pa ne, ni vprašanje za predsednika Vlade. Čeprav se vam to zdi, zato ker je vedno priročno, da ko je slaba novica, je predsednik Vlade tisti, ki naj odgovarja, ko je dobra, takrat so pa ministri, ki se s tem hvalijo. Tako pač je. Pa meni je to čisto v redu, saj jaz sem se navadil te vloge, ampak bodimo pošteni v parlamentu. Ponovim še enkrat, ker me niste poslušali. Našli bomo dodatne vire trošarinami na sladke pijače, tobačne izdelke in žgane pijače. In kolikor bomo našli, bomo lahko namenili za vse najranljivejše skupine, ne nujno samo za socialno pomoč. Pri socialni pomoči pa pri tej nezaposlenosti, ki je rekordno nizka, moramo stimulirati tiste, ki prvenstveno delajo, za tiste, ki ne zmorejo, pa nadzirati, za kaj ta denar porabijo. Ko bosta ta dva pogoja izpolnjena, takrat mislim, da bo tudi debata o socialnih pomočeh dejansko resnična in objektivna.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 Zelo je moteče, ko se na koncu vedno pogovarjamo o nekih lenuhih, ki izkoriščajo sistem. In to je ta socialna država, ki je nimamo, ki se je tudi tukaj poslanci ne zavedamo, ker je vedno znova to problem. Ti, ki izkoriščajo, so največji problem v tej državi, ne to, da se bo s to inflacijo povzročila ogromna spirala. Sredstva. Vsakič znova lahko govorimo o vojaškem proračunu, ki je najvišji do zdaj, hkrati pa socialnih transferjev ne bomo uskladili vojnim invalidom. Kupujemo orožja, ki povzročajo vojaške invalide, in civilne in vojaške, hkrati pa ne bomo uskladili točno tem teh transferjev, s katerimi se prebijajo skozi življenje. Niso samo ti lenuhi, o katerih govorimo. Otroci. 30 let, 30 let se v tej državi borimo vsi, najbrž vsi, ni enega, ki se ne bi boril za to, da bi naši otroci imeli zadovoljivo življenje. Posledica vseh teh prizadevanj je to, da je v Evropski uniji pri vprašanju tveganja revščine, pri vprašanju socialne izključenosti Slovenija na najboljši poziciji. Slovenija je med temi 27 državami najboljša! Ampak to bomo takole / Ker kaj povzroča, ne vem, neusklajevanje socialnih transferjev, ki ima vpliv na družine? Saj smo tudi o družinah govorili, ne samo o brezposelnih, in o tem zdaj govorim. Lahko vidimo, kaj je povzročil Zujf, recimo.

šla v nebo. Do danes nismo več prišli nazaj na tisto stopnjo, ki je bila takrat. In to je tisto, na kar opozarjamo da stvari niso enoznačne, stvari niso enostavne, da bi lahko zamahnili z roko in rekli, pač varčujemo. In ne, ne bom zahteval razprave. Če sem vas prav razumela, potem nimate predloga, da opravimo razpravo. Potem, spoštovani poslanec, ste izkoristili ta postopkovni predlog za to, da ste pač razpravljali, tako da prosim, da tega ne počnemo več. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 12. seji Državnega zbora. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko bi morala odgovoriti na vprašanje kolega Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture No bom počakala, da se boste vsi lepo spravili ven, tisti, ki želite.

Še kdo? Hvala lepa. Torej, poslanca Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture za leti 2024 in 2025. Vendar je žal ministrica danes odsotna. Sprašujem poslanca, ali vztraja pri ustnem odgovoru ali morda želi pisni odgovor ministrice. HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, predsednica, da mi dovolite postopkovni predlog v skladu s četrtim odstavkom 241. člena Poslovnika Državnega zbora. oktobra smo dobili opravičilo ministrice, ki se udeležuje pomembnega Frankfurtskega knjižnega sejma, ki pa se pričenja jutri. Tudi sama je danes na omrežju X objavila video, kjer sama pove, da se jutri začenja ta sejem, pravzaprav se začenja v sredo, danes ministrice ni. Vemo, tudi že naša vodja poslanske skupine je na prejšnji seji izpostavila, da je urnik znan. Tudi sam sem postavil prejšnji mesec pomembno vprašanje. Ministrica je bila takrat zadržana zaradi bolezni. Vsak ima ima pravico do bolniške. Vendar pa sam vztrajam pri svojem postopkovnem, da res, spoštovana predsedujoča, opomnite ministre in ministrice te vlade, da ko so na vrsti pomembna poslanska vprašanja, predvsem moje glede financiranja nevladnih organizacij za 600 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja spomnimo se na afero odstopljene ministrice. To javnost zanima in zato bom tudi ponovno vztrajal na ustnem odgovoru, čeprav bo to, izgleda, podano šele na novembrski seji, ko bo razpis že zaključen, ko bodo bodo sredstva že porazdeljena med vam ljube tako imenovane ne nevladne, ampak provladne organizacije. Tako da res prosim, postopkovni predlog, da se držimo četrtega odstavka 241. četrtega odstavka 241. člena Poslovnika Državnega zbora, in res pričakujem, da se bodo ministri in ministrice te vlade držali tega. Kajti enkrat na mesec je ta seja temu namenjena in prav je, da javnost sliši v besedi in v sliki odgovore MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Mislim, da sem jaz že večkrat pozvala ministrice in ministre, da naj se udeležujejo sej Državnega zbora, kadar so na vrsti poslanska vprašanja. Bi pa morda samo prebrala četrti odstavek 241. člena, ki ste ga citirali: »Predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar vlade morajo svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred začetkom seje državnega zbora.« Kolikor je meni znano, je to bilo upoštevano, torej je bila odsotnost javljena, tako da tukaj ne vidim težav. Strinjam pa se z vami v tistem delu, da je prav, da so ministrice in ministri prisotni. Zdaj pa vas še prosim, če mi poveste, ali vztrajate

14. marca je po vrhu koalicije na Brdu predsednik Vlade Robert Golob dejal, da je danes Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu. Isti dan je minister za finance dejal: »Z vidika posameznika lahko napovem, da velika večina posameznikov ne bo imela v denarnici nič manj, ampak več.« Kaj je temu sledilo? Sledila je sprememba Zakona o dohodnini, kjer se je splošna olajšava znižala na 5 tisoč evrov v letošnjem letu, čeprav vemo, da bi sicer bila 5 tisoč 500, naslednje leto 6 tisoč 500 in leta 2025 7 K temu je bilo še dodano, da usklajevanja z inflacijo dohodninskih razredov ne bo, kar seveda pomeni, da bodo zaposleni prejemali še manj neto dohodka. Finance so izračunale, da bo samo zaradi Zakona o dohodnini imel Slovenec s povprečno plačo letno 664 evrov manj. Ampak to še ni vse. Dodali smo še obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v plačo, za katerega je bilo že zdaj s strani ZZZS rečeno, da je ta znesek 35 evrov premalo in da bi moral biti vsaj 10 evrov višji. Dodali smo prispevek za dolgotrajno oskrbo in tudi tako imenovani solidarnostni davek 0,3 % od dohodnine, in to kljub letni inflaciji, ki trenutno znaša 7,5 %. Medtem lahko spremljamo, da sosednje države delajo to, da razbremenjujejo plače, zato ker se zavedajo, da je zaradi višje inflacije tistega, kar zaposleni dobijo, bistveno manj, in jim želijo na tak način seveda pomagati.

Kdaj bodo Slovenci dobili več za enako bruto plačo kot neto znesek, kot dobijo danes? Ministra za finance prosim, da mi ustno odgovori na naslednji seji. Hvala. Hvala lepa. Tudi poslanec Jožef Horvat bo zastavil vprašanje ministru za finance Klemnu Boštjančiču, ki je danes odsoten. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, kolegice in kolegi! Tudi sam prosim gospoda ministra Klemna Boštjančiča, da mi na naslednji seji odgovori Gospe in gospodje, z inflacijo se sooča celotna Evropska unija. Slovenija pri tem seveda ni izjema. Zadnji podatki pa v primerjavi z drugimi državami kažejo velike težave Slovenije oziroma veliko nesposobnost Vlade, ki jo vsak vsak dan bolj čutijo naši državljani. Medtem ko se inflacija v evroobmočju niža, v Sloveniji narašča. Evroobmočje je septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, potem ko je znašala mesec prej 5,2 %. Gre za najnižjo raven po oktobru 2021. Kaj pa v Sloveniji? Slovenska letna rast cen pa se je po podatkih Eurostata od julija do septembra povečala s 5,7 na 7,1 %. Slovenski Vladi je torej pri spopadanju z inflacijo spodrsnilo. Zato ministra za finance sprašujem: Kako gleda na nezavidljivo situacijo, v kateri so se znašli naše državljanke in državljani? Ali Vlada načrtuje kakšne ukrepe za blažitev stisk, ki jih ljudem povzročajo visoke cene osnovnih življenjskih dobrin?

v smeri obremenitve ljudi in gospodarstva. Vladna koalicija je že sprejela nov davek v obliki solidarnostnega prispevka, napovedujeta se še populistični ukrep novega davka na bilančno vsoto bank ter povišanje davka od dohodkov pravnih oseb. Sprašujem se, kdo bo še financiral socialno državo, če se bo stiskalo gospodarstvo. Ministra za finance tudi sprašujem: Ali se strinja z načelom, da je za dolgoročno blaginjo ključno zagotoviti ugodno poslovno okolje? Ali meni, da je politika povečanja davčnih obremenitev za državljane in gospodarstvo v opisani situaciji ustrezna? Kako bo ob takem zaostrovanju povečal ali kako bomo ob takem zaostrovanju povečali ali vsaj ohranili konkurenčno prednost slovenskega poslovnega okolja v primerjavi z drugimi državami, zavedajoč se, da v konkurenčnem boju tekmujejo korporacije, predvsem pa

Naslednja poslanka, ki bo zastavila vprašanje, je kolegica Sandra Gazinkovski, ki ima besedo, da zastavi vprašanje ministrici za digitalno preobrazbo dr. Emiliji Stojmenovi Duh. Izvolite. **SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda):** Hvala lepa. Spoštovana ministrica, spoštovana predsednica! Pričakuje se, da bo Slovenija pozitivno prispevala k skupnim prizadevanjem za doseganje ciljev digitalnega desetletja Evropske unije. Potrebna so nadaljnja prizadevanja, da bi dosegli zastavljene cilje in dodatno prispevali k doseganju ciljev digitalnega desetletja. Osnovna digitalna znanja so nekoliko manj razširjena pri slovenski populaciji v starosti od 16 do 74 let kot v povprečju Evropske unije, 50 % napram 54 %. Po zadnjih objavljenih podatkih iz Poročila o stanju digitalnega desetletja 2023 je razbrati, da v Sloveniji še vedno ostajajo ključni izziv digitalne kompetence. Uvrščeni smo namreč na 16. mesto. Slovenija bi tako morala pospešiti svoja prizadevanja na področju digitalnih veščin. Predvsem bi Slovenija morala povečati raven osnovnih in zlasti naprednih digitalnih znanj, da bi prebivalci in gospodarstvo lahko v celoti izkoristili potencial digitalne preobrazbe.

Spoštovana predsednica, najlepša hvala za besedo. Spoštovana poslanka, hvala lepa za vaše vprašanje. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo se zelo dobro zavedamo situacije, ki ste jo povedali. Tudi letošnje poročilo DESI pokaže, da je Slovenija v zadnjem letu zelo napredovala na nekaterih področjih, kot so digitalna infrastruktura, digitalne storitve in tako naprej, žal pa še zmeraj zaostajamo na področju digitalnih znanj in spretnosti. Digitalna znanja in spretnosti so ena ključnih prioritet na našem ministrstvu, tudi zato smo pristopili k prenovi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki nam je omogočil pravno podlago za izvajanje ukrepov na našem ministrstvu. Če naštejem konkretno, kaj smo naredili na tem področju v letošnjem letu. Objavili smo dve javni naročili za izvedbo usposabljanj za starejše, za mobilno enoto oziroma projekt, ki je širše poznan kot projekt Mobilni heroj. Namen tega ukrepa je digitalno opismenjevanje starejših od 55 let v njihovem domačem, pogosto je to tudi ruralno okolje, in ta potujoča učilnica, ki jo predstavlja opremljen kombi, se pripelje v ruralna okolja in tam pripravlja prilagojene programe digitalnega usposabljanja in opismenjevanja. Letos bo ta projekt, ki ga izvajajta Simbioza in Ljudska univerza Velenje, pomagal opismeniti približno 4 tisoč udeležencev. S tem projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Poleg starejših nas skrbijo tudi digitalne kompetence mlajših. Tako smo objavili javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev. Gre za sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za otroke in mlade do 30. leta in gre za pridobivanje digitalnih kompetenc do šeste ravni po okviru digitalnih kompetenc za državljane. brezplačna usposabljanja bo letos vključenih približno 6 tisoč otrok in mladih, naslednje leto 18 tisoč otrok in mladih, predvidevamo, da bomo do leta 2030 vključili približno 100 tisoč otrok in mladih. Objavili smo tudi javni razpis, katerega projekti se že izvajajo, torej javni razpis za sofinanciranje izvajanja in izobraževanja za odrasle na področju digitalnih kompetenc. V tem primeru, ker ste vprašali, kako pomagamo gospodarstvu, gre za prekvalifikacije oziroma za napredne digitalne kompetence in na tak način želimo pridobiti kadre, ki jih naša podjetja nujno potrebujejo. V letošnjem letu bomo vključili približno 23 tisoč prebivalcev v okviru teh brezplačnih usposabljanj. Poleg tega, glede na to, da je v Sloveniji v sektorju da je v Sloveniji v sektorju IKT samo 17 % žensk, smo želeli dvigniti ta odstotek na vsaj 25 %, zato smo objavili tudi javno naročilo pilotnih usposabljanj s področja IKT za ženske, ki je namenjeno izvedbi specializiranih usposabljanj s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Gre za izvedbo krajših in daljših usposabljanj. Interes za ta usposabljanja je izredno velik. Dodatno k temu bi želela poudariti, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo prevzelo sofinanciranje Centra za varnejši internet, zaradi tega ker želimo pomagati našim prebivalkam in prebivalcem, da se zavedajo, da digitalna preobrazba ne prinaša samo prednosti, ampak tudi določena tveganja, in jim želimo pri tem pomagati. Izvajamo tudi ogromno promocijskih aktivnosti, razne kampanje na temo medvrstniškega nasilja na spletu, potem imamo rubriko Ali ste vedeli?, razne informativne dneve. Poleg tega bo konec tega tedna, v četrtek in petek, v Mariboru festival digitalnih spretnosti, četrtek bo namenjen bolj mladim, učiteljem, ravnateljem, v petek pa bomo imeli bolj za starejše, za brezposelne oziroma za vse, ki se želijo prekvalificirati. Ne glede na vse te ukrepe, ki jih izvajamo, kot vidite, bomo zajeli velik del slovenske populacije, se še zmeraj zavedamo, da vsi ne bodo pridobili znanja in pomoči, ki ju potrebujejo, zato da normalno delujejo v digitalnem In ker je digitalna vključenost za nas izjemno pomembna, smo v petek prejšnji teden odprli prvih 62 tako imenovanih digi info točk, to so točke fizično na lokaciji, kamor lahko vsak pride, pride, če potrebuje pomoč, in tam lahko dobi pomoč, da uporablja te storitve. V mesecu novembru pa bomo odprli še dodatnih 160 teh info točk. Hvala. Hvala. Še želite besedo? Ne. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospa Alenka Helbl bo postavila vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Spoštovana ministrica! Danes, torej 16. oktobra, ponovno postavljam vprašanja glede aktivnosti pri izgradnji 3. razvojne osi. Za marsikoga morda že tolikokrat prežvečena tema, ampak že marca 2023 ob takrat mojem prvem vprašanju glede tega sem povedala, da bom zelo podrobno spremljala vsakršno aktivnost, vsakršno dogajanje pri tem. Avgusta je Koroško prizadela huda naravna katastrofa in takrat smo Korošci doživeli pravo apokalipso, ki marsikje in v marsičem še danes, še vedno ostaja takšna, kot se je pokazala takrat, 4. avgusta. In pokazalo se je, kako daleč pravzaprav smo, kako res dobesedno daleč smo od ostalih delov Slovenije. Tukaj mislim predvsem na posameznike in tudi gospodarstvo. Pa je res tudi, da ni vse samo v lepih in širokih cestah, a so le-te pomembne za mnoge nadaljnje korake, za razvoj, za varnost državljanov in vsega. Koroška je res, kar se te infrastrukture tiče, zelo oddaljena. Ob meritvah 2019 se je pokazalo, da okrog tisoč 500 tovornjakov vstopi oziroma izstopi iz Koroške, kar je, vemo, velik promet. Konec septembra je Ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj, in sicer na sklopu E – Velunja in nekaj dni kasneje še sklopu G – Podgorje na drugem odseku 3. razvojne osi sever. Razlog za zavrnitev je v manjkajočem mnenju Direkcije za vode, ki je sicer organ v sestavi pristojnega ministrstva. Dars torej mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode zaradi spremenjenih kart poplavne ogroženosti, ki so glede na izdelane projektne rešitve zahtevale naknadne novelacije že izdelanih in potrjenih hidroloških hidravličnih študij, torej ni uspel pridobiti v zahtevanem roku za dopolnitev teh dveh vlog. Od 14. marca 2023 je imenovana medresorska delovna skupina za spremljanje, načrtovanje in gradnje projekta 3. razvojne osi, ki ji predseduje vaš državni sekretar, člani pa so med drugim tudi predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor. Državni sekretar je v začetku prejšnjega tedna na Koroškem dejal, da ga o tem na medresorski skupini niso obvestili, in je to zavrnitev imenoval celo kot sabotažo. Kot sabotažo. Gospa ministrica, zdaj ste trenutno tudi prevzeli naloge ministra za naravne vire in prostor. Glede na besede predsednika Vlade v aprilu 2023 na moje vprašanje, ko je dejal, da se moramo v teh projektih obnašati državotvorno,

Medresorska delovna skupina, katere dva člana, se pravi državni sekretar in direktor Direktorata za prostor, sta člana te delovne skupine, niti z besedico nista omenila, da se bo zgodila zavrnitev dveh gradbenih dovoljenj, kljub temu da je bilo na tej delovni skupini dogovorjeno, da Dars vloži nepopolno vlogo, ker manjka mnenje Direkcije za vode, kot ste pravilno ugotovili, organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor. Prva stvar, ki jo bom naredila, je, da bom zahtevala poročilo, zakaj je bilo to narejeno, ker kar nekaj gradbenih dovoljenj, ki so bila vložena pred tem pa so ravno tako nepopolna, ni doživelo te usode. To je prva stvar, potem pa bomo pogledali, kako naprej, predvsem pospešiti postopke na eni strani na direkciji in potem seveda tudi naprej. Z veseljem vas bom s poročilom, ki ga bom dobila, tudi seznanila pa bomo potem videli, kdo in kaj in zakaj je bil vpleten pa kdo je dajal, če je dajal, kakršnakoli navodila. 3. razvojna os ostaja absolutna prioriteta, to povem vedno, ne samo zato, ker je Koroška bila tudi zdaj poplavljena in bi verjetno bila bolj povezana s Slovenijo, če bi ta cesta že obstajala. Predolgo se vleče saga 3. razvojne osi, se strinjam. Dobro je, da v teh poplavah gradbišča, obstoječa odprta gradbišča niso doživela večjih problemov. Na enem delčku minimalno, dan ali dva naj bi bil problem, tako da časovnica ostaja enaka. Kot me je Dars seznanil, je v bistvu eno to gradbeno dovoljenje od dveh zavrnjenih že ponovno vložil. Kot kaže, se tudi zaradi te zavrnitve dveh gradbenih dovoljenj časovnica zaenkrat ne podaljšuje. Kot rečeno, ko bom imela poročilo, vas z veseljem s tem poročilom seznanim, ker tudi mi na Ministrstvu za infrastrukturo pač ne moremo verjeti, da nekdo, kljub temu da vlagamo velike napore v ta projekt, samovoljno, kar tako mimo medresorske delovne skupine oziroma ne da bi opozoril, naredi določene korake. To je ta stvar. In še enkrat, absolutno 3. razvojna os ostaja prioriteta.

da je ta cesta vključena, tako kot kolega moti, da je obvoznica, ki bo bistveno izboljšala poplavno ogroženost Luč, pa dajte pisati amandmaje pa vse te projekte, ki smo jih z veliko truda uvrstili v proračun, in po naši oceni absolutno prav,

pa pripravite amandmaje pa recite, da lahko tiste ceste samo flikamo, pa bomo samo zaflikali pa bo, kar bo. Zgodba je bila z obvoznico Luče, so jo izpustili, zato ker se zdaj pač pojavlja, kaj vse smo dali v popoplavno sanacijo. Ja, tudi cesta, novogradnja, Črna–Mežica je notri. Če opozicijo motijo Luče, potem vas mora motiti tudi

zaradi, recimo temu, morda kakšnega merjenja moči ali pa kazanja mišic na nekem ministrstvu, ne vem, kaj je bil razlog, in me veseli, da boste tudi s poročilom to predstavili. potem se lahko zgodijo še vsi naslednji projekti pa smo lahko vsi samo še v strahu, da se pač nekaj ne bo zgodilo. Če smo že ravno pri cestah, upam, da je Dravograd–Ravne, cesta, po kateri ste se verjetno pripeljali kdaj na Koroško in občutili

da boste Korošci in Korošice torej »prej prišli do avtocestne povezave, ker brez spremembe zakonodaje to pač ne bo možno, ni stvar politične volje, je stvar trdega dela na zakonodaji, ki jo sprejema parlament. ko bomo enkrat začeli manj manipulirati s časovnicami in ostalimi krivdami, zato pravim, da je čas, da začnimo delati.« Predvidevam torej, da se boste lotili tudi te zakonodaje, o kateri je govoril takrat predsednik Vlade, s katere postopki bomo torej pohitrili vse to delovanje, in da združimo moči in spremenimo prostorsko zakonodajo. Hkrati pa si močno želim, da se začnemo v Sloveniji pogovarjati tudi o morebitni

Ja, sama se pridružujem temu, zato ker, bom rekla, vi poslanci, javnost, novinarji, vsi

Zato, sem povedala, ja, bom zahtevala poročilo, razloge zakaj, kljub temu da medresorska skupina obstaja in sedijo najbolj odgovorni ljudje s tistega ministrstva so sedeli notri, še enkrat, direktor Direktorata za prostor in državni sekretar. Prostorska zakonodaja, če dam to v en paket, se je v zadnjih nekaj letih večkrat spremenila, in očitno ne na bolje. na bolje. Jaz se v tem trenutku trudim postopke ali se bom potrudila postopke pohitriti tudi brez zakonodajnih sprememb. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor imam časovno zelo omejena pooblastila. Bolj kot s strateškimi rešitvami za naprej se bom ukvarjala s temi izzivi, ki jih imamo v tem trenutku na mizi. Prva stvar so bile akontacije za občine. V prejšnjem tednu so občine dobile za 75 milijonov akontacij. Absolutno akontacij. Absolutno pa tudi pogledati, kaj je treba narediti, da pospešimo postopke sprejemanja državnih prostorskih načrtov in pridobivanja gradbenih Skrbi me, da če se zdajle začnemo ukvarjati s spremembo zakonodaje, ki lahko, da je na kakšnem segmentu tudi potrebna, bomo izgubili preveč časa. Zdi se mi bolj smiselno, da pogledam, kaj lahko naredim, da se res te stvari zdaj pohitrijo. ali pa pripravljamo zakon o obnovi in razvoju. Zaenkrat je 3. razvojna os tudi v tem zakonu opredeljena kot projekt posebnega pomena, če lahko tako rečem,

Glede na odgovor ministrice, glede tega odgovora lahko rečem, da morda pa le vendarle malo optimistično gledamo naprej. Da do podobnih dogodkov ne bo več prihajalo pa da s tem tudi ne bo tudi ne bo časovnica zamaknjena, pa vendarle o tem morda opravimo razpravo. Zato predlagam, da na naslednji seji opravimo to. Pričakujem tudi široko podporo vseh, ker mislim, da se po celotni Sloveniji marsikje spopadamo s podobnimi težavami, da vendarle enkrat rečemo bobu bob in ugotovimo, kje so tiste pasti, zakaj nekdo mogoče, kot smo slišali že spomladi, za 12 mesecev odloži dokumentacijo v predal in ničesar ne stori, projekti pa stojijo. Ampak to vse samo na račun davkoplačevalcev, naših državljanov. Zato je to, se mi zdi, pohitritev postopkov. Seveda ne pričakujemo, da bo zakonodaja z danes na jutri posodobljena, ampak vendarle se moramo začeti o tem pogovarjati, da bo v naši državi

Mag. Urška Klakočar Zupančič bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu ter ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Izvoli. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministra! V zadnjem letu smo se že večkrat sestali na temo sistemskih neskladij v povezavi z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, pri katerih ni urejena pomoč tretje osebe. Ker menim, da gre za deljeno področje obeh ministrstev, zdaj naslavljam oba ministra. V aprilu letos je na redni seji Državnega zbora poslanka gospa Andreja Živic izpostavila problematiko ureditve ustrezne pomoči tretje osebe otroku s posebnimi potrebami do 18. leta starosti. Poudarila je, da tega področja ne ureja niti en zakon, osebna asistenca pa da po veljavni zakonodaji pripada le osebam, starim od 18 do 65 let. Minister Mesec, v odgovoru ste takrat izpostavili, da se tudi na ministrstvu zavedate teže tega problema, in zatrdili, da je to prednostna naloga ministrstva. Pojasnili ste, da boste rešitev poiskali v okviru zakonsko že vzpostavljene storitve na domu, ki jo opredeljuje Zakon o socialnem varstvu, saj naj bi bila ta rešitev izvedbeno najhitrejša. Dodali ste še, da bo sicer najprej potrebno določiti tudi javno mrežo izvajalcev, jo poenotiti ter nenazadnje izvesti še specializacijo za izvajalce teh storitev. Časovnico ste zastavili takole: v maju 2023 boste okvirne rešitve predstavili koalicijskim poslancem, do 1. januarja 2024 pa bo določena tudi izvedba. Predlagani pilotni projekt, s pomočjo katerega naj bi postopoma razvili omenjeno pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta, ste ocenili kot prepočasnega, nezadostno finančno pokritega, ter hkrati dodali, da ne želite čakati na sistemsko rešitev še naslednji dve leti. A žal v noveli Zakona o socialnem varstvu, ki je nato sledila in bila tudi sprejeta 18. julija, predmetne zadeve ni zaslediti v okviru nekih novih zakonskih določb. Danes, spoštovana ministra, smo 16. oktobra. Zato me v zvezi z navedenim zanima: Ali se oziroma ali se boste držali napovedanih aktivnosti ter časovnice, ki ste jo predstavili na aprilski seji Državnega zbora? Ali se morda pripravlja rešitev v okviru katerega drugega zakona? Če ne, zakaj ne in kakšno sporočilo bomo posredovali tistim, ki to pomoč stežka pričakujejo in so od vas obljubo o tem tudi slišali? Hvala lepa. Hvala. Kdo želi najprej? Gospod Luka Mesec, izvolite. Imate besedo. Hvala lepa za vprašanje. Od aprila do danes se je spremenila ena bistvena stvar, o kateri smo danes že govorili, in sicer proračun ministrstva za delo se je zaradi varčevalnih ukrepov in poplav zmanjšal, zmanjšalo ga je ministrstvo za finance z novo limito, z 2,1 milijarde evrov na 1,8 milijarde evrov. To pomeni 300-milijonsko zmanjšanje. Kot ste verjetno lahko v zadnjih tednih javno razbrali, imamo velike probleme ne z vzpostavljanjem novih programov, ampak s financiranjem obstoječih programov in na vseh koncih se na nas ustvarja pritisk, naj porabo zmanjšamo, racionaliziramo, kakšno stvar odrežemo. In to je bistveni razlog, zakaj te rešitve nimamo – ker zanjo enostavno ni denarja. Osebna asistenca, ki je recimo, da temu primerljiva storitev, stane 200 milijonov evrov na leto. Brez finančnih sredstev oziroma s takim drastičnim krčenjem finančnih sredstev se na žalost takih programov izvajati ne da. ne glede na vse povedano, z Ministrstvom za solidarno prihodnost odprto delovno skupino, sestaja se vsak teden, prisotna sva tudi ministra, delamo dve stvari. Dogovarjamo se o tem, kako bo postavljena mreža dolgotrajne oskrbe in kako bodo vanjo vpeti določeni socialnovarstveni programi, vključno z osebno asistenco, in konec koncev je tudi vprašanje storitve, ki jo vi navajate. Se pa kot rečeno ob 300-milijonskem krčenju proračuna seveda časovnice tukaj raztegujejo.

in enake možnosti, se enkrat tedensko dobivamo na sestanku in skupaj iščemo rešitve, kako sistem, ki je bil do zdaj zelo razslojen in je, iskreno, zelo različno obravnaval različne skupine, neenakopravno, pripeljati na nek skupni imenovalec in v okviru tega ponuditi storitve, ki bodo naslavljale situacijo vseh, vseh, ne samo teh otrok, ampak dejansko tudi družin. Njihovo problematiko dobro poznam, nekajkrat sem se z njimi tudi dobil in verjamem, da bomo v okviru te skupine v kratkem času našli ustrezno rešitev.

da lahko razumem vajina odgovora? Seveda lahko razumem. Moje stališče pa je: ni prav, da se varčuje na otrocih. Naša prihodnost so otroci, zato ni prav, da se na njih varčuje. Kot sem rekla, lahko razumem. In srčno upam, da lahko razumejo tudi tisti, ki čakajo na to ne mesece, ampak leta, da lahko razumejo tisti, ki imajo te otroke, ki živijo z njimi in vedo, kaj to pomeni, in je njim vsak dan pomemben, vsak dan. vsak dan. Bom rekla, da upam, da se bo našlo financiranje in da se bo to enkrat vzpostavilo, in vam želim vse dobro in srečno pri pogovorih z družinami in tudi iskanju vira financiranja. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo od ministrov dopolniti odgovor? Vidim, da ne, ni želje. Potem gremo naprej. Mag. Dejan Kaloh bo postavil vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvoli. **MAG. DEJAN KALOH Spoštovana ministrica za pravosodje gospa Švarc Pipan! Danes vam bom postavil vprašanje glede izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice s strani naše države. Vemo, da so države, ki so podpisnice evropske Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, dolžne spoštovati dokončne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice čisto v vsaki zadevi, kjer pač nastopajo kot stranke. Izvrševanje sodb ESČP je tudi pomembno predvsem z vidika sistemskega reševanja in preprečevanja kršitev človekovih pravic. Do konca leta 2022 je ESČP izdalo sodbe v 377 primerih, kršitev pa je ugotovilo v 346 primerih, se pravi, da je bila kršena vsaj ena človekova pravica. Nazadnje smo si malo pogledali, kako ste ažurni na Ministrstvu za pravosodje. V začetku oktobra ste imeli sestanek Medresorske delovne za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, sami ste ugotovili, da morate izvršiti še pet sodb. Spoštovana ministrica, zanima me predvsem: Kakšna je dinamika oziroma časovnica za izvršitev teh petih še neizvršenih sodb? Kako ste sicer časovno ažurni pri pripravi akcijskih poročil, v katerih Slovenija poroča o izvedbi posameznih ali skupinskih ukrepov? Kako ste s časovnicami pri akcijskih načrtih? Tam je lahko faza za izvrševanje mogoče nekoliko daljša, ker gre vendarle včasih za morebitne potrebne spremembe zakonodaje. Hvala za te vaše prve odgovore.

v postavitvi vprašanja, in to je, da ima Slovenija v tem trenutku še pet neizvršenih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, kar nas postavlja na četrto mesto med vsemi državami članicami Sveta Evrope po učinkovitosti izvrševanja, torej smo smo četrta država z najmanj neizvršenimi sodbami. Gotovo veste, da že od leta 2014 na ministrstvu poteka koordinirana priprava vseh korakov za izvrševanje teh sodb, zato smo tudi v teh devetih letih uspeli doseči tako izjemen rezultat, ki nam ga pravzaprav priznavajo vse države članice Sveta Evrope. Nenazadnje je Slovenijo kot res odličen zgled izvrševanja sodb izpostavila tudi predsednica Evropskega sodišča za človekove pravice v svojem govoru v Rigi, mislim, da je bilo to pred komaj tremi tedni. Spraševali ste me pa konkretno o teh petih sodbah. Lahko vam povem povsem konkretno od primera do primera. In sicer, ena zadeva, ki še ostaja neizvršena, je zadeva Gregor Rutar in Rutar marketing, d. o. o., kjer je akcijsko poročilo že bilo poslano in pričakujemo zaprtje tega dosjeja, torej odločitev oziroma ugotovitev Evropskega sodišča o uspešni izvršitvi sodbe, zelo kmalu. Torej še samo štiri sodbe potem ostajajo. V zadevi Pintar in drugi je Ministrstvo za finance ustanovilo posebno medresorsko skupino, ta primer je dobro znan, in pripravilo predlog zakona za ureditev učinkovitega pravnega varstva, ki je že bil v javni obravnavi, in se pripravlja dopolnjen predlog zakona. Torej je zadeva v fazi izvrševanja na način, da se pripravlja ustrezna zakonska sprememba na sistemski ravni. Mi pa smo na ministrstvu skladno s tem na Svet Evrope akcijski načrt o izvrševanju te sodbe že poslali v vednost. Tretja taka zadeva je zadeva Dolenc, ki je tudi dobro in tudi javno znana. Tukaj smo že prav tako poslali na Svet Evrope letos akcijski načrt o izvrševanju. Trenutno iščemo rešitev, ker gre za eno najbolj kompleksnih in pravzaprav precedenčno sodbo v smislu izvrševanja pri nas, saj je zelo težko najti ustrezne pravne načine za izvršitev te sodbe. Ampak smo na ministrstvu stalno aktivni, imamo tudi posebno notranjo delovno skupino, ki se ukvarja s pripravo rešitev v sodelovanju z Državnim odvetništvom, in bomo tudi o tem lahko gotovo v naslednjih mesecih več poročali. Verjamemo, da nam bo uspela uspešna izvršitev tudi te, sicer zelo težko izvršljive sodbe v okviru našega ustavnega reda. V zadevi Q in R smo prav tako ustanovili na ministrstvu posebno, in sicer medresorsko delovno skupino, zato da sodbo izvršimo. Gre za vprašanje, tako imenovano zadevo koroških dečkov, kot veste. Tukaj zelo intenzivno sodelujemo z MDDSZ in z Ministrstvom za zdravje in smo prav tako o tej zadevi že letos poslali na Svet Evrope akcijski načrt. Potem imamo pa še dve zadevi odprti, poleg pete je še šesta, bom začela pri zadnji, to je zadeva Bavčar, ki je zadnja sodba proti Sloveniji pred Evropskim sodiščem. Glede na to, da sodba seveda še ni dokončna, tukaj še nimamo pripravljenega akcijskega načrta, saj se še pogovarjamo oziroma razpravljamo o možnosti pritožbe na veliki senat v sodelovanju z Državnim odvetništvom. Potem je tukaj še zadeva Letonje, kjer pa je tudi akcijsko poročilo že v pripravi. Torej, samo v tem primeru akcijsko poročilo še pripravljamo, v vseh drugih primerih je bilo že poslano na Svet Evrope in mislim, da bo tudi večina teh primerov v kratkem zaprta. Hvala.

samo zaradi korektnosti. Omenjali ste, spoštovana ministrica, primer Dolenc proti Sloveniji. Jaz sem si zdaj malo pogledal, kako na splošno teče dinamika, se pravi ESČP,

dni, datum dokončnosti je bil 20. januar letošnjega leta, 19. julija 2023 je potem ta opis akcijskega načrta romal na oddelek za izvršitev sodb pri Svetu Evrope. akcijski načrt, sem si ga danes pogledal, je podpisala vaša državna sekretarka gospa Jelen Kosi. Vseeno vas zdaj sprašujem, da bodo državljani razumeli, zakaj včasih traja pol leta. Ta akcijski načrt je bil spisan na treh straneh in pol, pa me zanima, ali je vendarle res potrebnega pol leta časa, da se tri strani in pol potem pošljejo na Svet Evrope. Ker ste pa sami še omenjali ta zadnji primer z začetka septembra letošnjega se pravi kršitev pravice do domneve nedolžnosti v primeru Igor Bavčar. Verjamem, da ste takrat tudi vi bili frapirani, tako kot tudi vsi mi, ko smo slišali, da je takrat leta 2016 takratni minister Goran Klemenčič zelo slikovito dejal, da bodo padale glave, če ne bo razsojeno v zadevi Istrabenz. Čisto tako, z vašega zornega kota, jaz verjamem, da so take izjave funkcionarjev neprimerne: ali res menite, da ta izjava Klemenčiča takrat ni niti malo vplivala na videz nepristranskosti sojenja v primeru

zato postopka kot takega ne morem komentirati. Kot rečeno, se z Državnim odvetništvom ravno ta trenutek pogovarjamo in dogovarjamo, ali vložiti pritožbo. Lahko povem svoje stališče, ki bo tudi uradno stališče Ministrstva za pravosodje, in to je, da je vredno v tem primeru vložiti pritožbo na veliki senat tudi spričo ali pa v kontekstu obeh ločenih mnenj, ki sta bili podani. slovenska ad hoc sodnica dr. Vasilka Sancin. Glede na obrazložitev same sodbe in tudi glede na argumente, podane v teh ločenih mnenjih, menimo, da je vredno podati v tem primeru pritožbo, saj je bila sodba ESČP v določenih delih zelo splošno ali površinsko obrazložena in tudi bistveno odstopa od dosedanje prakse ESČP na tem področju. Seveda se sama ne morem opredeljevati do dejstev ali ocenjevati dejstev v tem primeru, za to so pristojna sodišča, sem pa sama v odzivu na to prvo to prvo sodbo tudi povedala, da je potrebno izpostaviti, ker se mi zdi to zelo pomembno, da je Evropsko sodišče pravzaprav potrdilo pravilnost, ustreznost in zakonitost odločanja slovenskih sodišč v tem primeru. Obsodilna sodba proti Sloveniji oziroma negativna sodba proti Sloveniji se nanaša samo na izjave nekdanjega ministra Klemenčiča in nekdanjega predsednika vlade Cerarja. Izid te sodbe v tem delu je znan. Kot rečeno, se bomo pa skoraj gotovo na to pritožili. V primeru Dolenc gre za res neverjetno izjemno zahtevno pravno problematiko, zaradi česar smo mi na ministrstvu – in tudi zato je priprava akcijskega poročila nekaj časa trajala – zaprosili za strokovno pravno mnenje strokovnjake na Pravni fakulteti v Ljubljani. To mnenje smo ravno avgusta letos dobili. Jaz sem v izvrševanje te sodbe sama aktivno in neposredno vključena, ravno tudi zato, ker gre za zelo zahtevno problematiko, ki je lahko tudi politično težavna in bo verjetno v nekem delu morala priromati tudi v Državni zbor. Namreč, ključna težava je v tem, da gre v tem primeru za zelo visoko dosojeno odškodnino, ki je bila priznana pred slovenskimi sodišči na podlagi tuje sodbe, kar pomeni, da je izraelski državljan, ki mu je izraelsko sodišče odškodnino že prisodilo, seveda to odškodnino v določenem delu dobil. In kakršnakoli izvršitev sodbe ESČP bo morala nujno pomeniti poseg v pravice tega izraelskega državljana, kar je pravno lahko težavno. Še drugi ključni razlog za težavnost te zadeve pa je ta, da v slovenskem civilnem postopku ne poznamo obnove postopka, zato tukaj iščemo rešitev. Verjetno bo potrebna tudi na sistemski ravni, kjer pa so mnenja stroke izjemno razdeljena. Tako da zadeva je težka in niansirana. Verjamem, da jo bomo skupaj rešili. Hvala. Hvala lepa. Ne boste imeli postopkovnega predloga? (Ne.) Hvala lepa. Naslednja je poslanka Tamara Vonta, ki bo postavila vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica! Državna cesta, ki povezuje Krško in Zdole, je res več kot potrebna obnove in to traja že kar dve desetletji, če ne več, saj ne izpolnjuje več osnovnih standardov na področju varnosti. Zaradi dotrajanega in preozkega cestišča, ki je bilo v preteklih letih dostikrat tudi zasuto s plazovi, je že leta 2017 ob srečanju s tovornim vozilom na tem cestišču zdrsnil avtobus, poln šolskih otrok, in te otroke so potem morali priti reševat gasilci. Del cestišča se je celo pogreznil v dolino. Gre namreč za izjemno strmo cesto, zelo nevarno cesto, ki dejansko prav visi in ima

ta projekt sofinancirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Tako so potem pristojne osebe seveda tudi že začele z odkupi zemljišč ob tem cestišču, saj je razširitev ceste oziroma cestišča sestavni oziroma ključni del

ali se izvaja etapno, razdeljeno na štiri etape. Se pravi, izvedena rekonstrukcija te ceste na drugi etapi je bila narejena v letih 2017, 2018, potem je v letih 2020 in 2021 sledila obnova odseka prve in tretje etape, odsek, o katerem sprašujete, je zadnji

V letu 2022 je bil podpisan tudi sofinancerski sporazum, ki ste ga omenjali, in določa, da 90, 88 %, natančno, tega odseka financira naša Direkcija in 12 % Mestna občina Krško, za izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave pa 40 % Direkcija in 60 % Mestna občina Krško. Že večkrat sem v Državnem zboru povedala, da so se prioritete ministrstva, prioritete direkcije po poplavah na žalost morale spremeniti, nam je všeč, nam ni všeč. Tudi ta odsek ostaja v proračunu, ampak se za leto 2024 oziroma 2025 zaradi projektov, ki so vključeni v popoplavno popoplavno obnovo, nekoliko zamika. Glede na to, da vsi stroški za popoplavno obnovo še niso povsem jasni, v proračunski rezervi pa je v tem trenutku v proračunu za leto 2024 načrtovanih 780 milijonov evrov, sta tako predsednik kot minister za finance napovedala, da bomo v letu 2024 pripravljali tudi rebalans proračuna. Ko nam bo bolj jasno, kako bodo ti stroški ali obveznosti natančno razdeljene, bo mogoče še kak nujen odsek na drugih območjih Slovenije, ne samo na poplavnih, lahko dodatno vključen – – ne dodatno vključen, v proračun je vključen, ampak dinamika bi se lahko premaknila bolj naprej. Ker na tem projektu nam drugega kot priprava javnega razpisa, izvedba javnega razpisa oziroma javnega naročila in potem seveda začetek gradnje in tudi izvedba pravzaprav ne manjka. Verjamem, da niste, niso vsi, tudi ljudje ne bodo najbolj zadovoljni s tem, da se določeni projekti zamikajo. Hkrati pa verjamem, da je med vsemi nami, med župani, med ljudmi toliko solidarnosti, da bomo razumeli, da je pač v letih 2024 in 2025 resnično fokus treba usmeriti v področja, ki so bila poplavljena. Če pa kdorkoli misli, tako kot je bilo danes povedano, da neka obvoznica po mnenju sicer domačina ni potrebna, se pa mogoče lahko pripravi amandma pa bomo zagotovili ali lahko naredili druge projekte. Jaz osebno se s tem seveda ne strinjam. Mislim, da so stvari, ki so v proračunu predvidene zato, ker, prvič, eno je sanacija in drugo je izboljšanje poplavne varnosti. Ker kaj pa smo naredili, če vse ostane enako, kot je bilo? Tako da na žalost v tem trenutku res za leti 2024 in 2025 ni, ampak ob rebalansu lahko pogledamo, če bodo dodatna sredstva ali pa če se – ne bom rekla odpove, ker se ne more – najde projekt, za katerega kdo misli, da

in seveda je morda potrebno še enkrat tudi to poudariti, da če nekam nek denar daš, ga moraš tudi nekje vzeti, tako pač je v proračunu. Ampak vendarle, morda samo še za kratko dopolnitev. Spoštovana ministrica, ko pride do zmanjšanja sredstev, imate verjetno določene parametre, na podlagi katerih odločite, kateri so tisti projekti, ki jim boste zmanjšali sredstva ali jih pa pač zamaknili v prihodnost. Mene zanima samo, kakšni so ti parametri, kateri so. Hvala lepa.

se pravi, se že gradi, se ne ustavlja in se tudi taki, ki se bodo končali v naslednjem letu, manj je takih, ki se končujejo v letu 2025. Potem so absolutna prioriteta poplavna območja. Še enkrat, tudi sem so novogradnje vključene, tudi, ker izboljšujejo poplavno varnost. Črna–Mežica, obvoznica Luče pa mogoče še kakšna, prav hudo veliko novih ni. veliko novih ni. Projekti, ki so vezani na črpanje evropskih sredstev finančne perspektive, ki se zaključuje, zato da evropska sredstva počrpamo v celoti, in premostitveni objekti. To so mostovi, viadukti, ki imajo tisto, bom rekla, v narekovajih »najslabšo« oceno, se pravi so najbolj pa ne bom rekla poškodovani, da ne bom narobe razumljena. Skratka, ocenjujemo jih od stanje odlično do stanje zelo slabo in v proračun so zdaj vključeni tisti z najslabšo oceno. je sanacije plazov za tiste, za katere je zadolžena Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. In to je praktično vse, kar je v tem trenutku vključeno v načrt razvojnih programov.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Lep pozdrav ministrici, ki ji bom postavil poslansko vprašanje, in seveda lep pozdrav tudi obema prisotnima ministroma pa vsem kolegicam in kolegom! Spoštovana ministrica, kar nekajkrat sva že letos govorila o infrastrukturnih projektih v Republiki Sloveniji, predvsem v zadnjem času.

vem, milijon v letu 2027. Ko ta dokument, pomembni dokument za Republiko Slovenijo pregledujem že kar nekaj časa, se mi včasih tudi zdi, kot da govorim v podjetju z direktorjem, da bi bilo treba seveda kupiti še kako potreben nov stroj, ampak direktor mi pove, da ga bodo kupili, takrat ko bo on šel v pokoj. Zdaj pa vi ne boste šli v pokoj, ampak leta 2027 težko, da bom še jaz poslanec, pa tudi ni nobenega zagotovila, da boste vi še ministrica za infrastrukturo.

Žiče, kjer učenci hodijo vsakodnevno peš v šolo, skrbi pa to najbolj jeseni pa pozimi, ko je še zjutraj tema pa seveda veliko prometa,

ste zagotavljali, da te pogodbe oziroma ti projekti niso ogroženi, predvsem pa ste mi zagotavljali, da se lahko projekti, ki imajo odločbo,

Moji odgovori se bodo zdaj iz vprašanja v vprašanje verjetno ponavljali. Še enkrat bom ponovila: prioritete so se morale, hočeš nočeš, po 4. avgustu spremeniti. Denarja je, kolikor ga je. Večkrat smo bili tudi s strani opozicije pozvani, da moramo najprej varčevati. Mi smo proračun morali zapreti v okvirih, da proračunski primanjkljaj ni previsok, da se nam dolg ne povečuje preveč. To, kar je zdaj pred vami, je pač rezultat tega. Še enkrat poudarjam, noben začeti projekt se ne ustavlja. To je zelo pomembno, na začetku smo mislili, da bo tudi to potrebno. To je prva stvar. Vsi, vezani na evropska sredstva, govorim o kohezijskih, v tej finančni perspektivi, zato da evropska sredstva ne propadejo, se nadaljujejo. Poplavna območja so velika velika prioriteta. Ogromno projektov s teh poplavljenih območij je vključenih v leti 2024 in 2025, kar je po naši oceni pravilno. Premostitveni objekti so prioriteta. In to je to, kar je v tem trenutku bilo mogoče v teh okvirih zagotoviti, vse ostalo pač mora nekoliko počakati. Na naši direkciji imamo tudi posebno postavko z vidika varnosti v prometu, tako da lahko preverimo, ali se ta odsek da v okviru tiste varnosti prometa izvesti, ampak tudi tam ni denarja neomejeno. Da pa ne bo izgledalo, da v bistvu zmanjšujemo sredstva ne vem kako hudo, bom povedala, koliko je bilo za investicije v preteklih letih, govorim za ceste, zagotovljeno ali pa realizirano. V letu 2019 169 milijonov, v letu 2020, gospod Podkrajšek, 114 milijonov, v letu 2021 166 milijonov. Ja, letos bo res, naša ocena je 234 milijonov, v naslednjem letu se to še dviguje na 241 milijonov. Tako da denar za investicije, za ceste se ne zmanjšuje, res pa je, da so se zaradi poplav poplav prioritete spremenile. Apeliram na vse nas, da to razumemo. Ker preprosto ni denarja v neomejenih količinah in tudi ni operative, ki bi vseh teh ne vem koliko projektov v naši državi

To, ko ste rekli, da denar je, to spoštujem. Spoštujem tudi vse napore, ki jih vlagate za obnovo proti poplavi. To je dejstvo in mislim, da vsi to razumemo v naši poslanski skupini. Zelo težko pa razumem, ker prihajam iz volilnega okraja, kjer so tudi občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, da ste čisto vse projekte, čisto vse, vse projekte prestavili v leto 2027. Če grem, kot sem prej rekel, ko ne boste več direktorica oziroma ministrica. To mi je nerazumljivo. Imamo pa en projekt, ki je zelo nujen, tistega ste tudi sama omenili. Pa še nekaj me skrbi. Sliši se oziroma smo zadnjič tudi na predstavitvi proračuna slišali, da je celo neka možnost, da se bodo pogodbe prekinile. Predvsem imam tu v mislih železniške postaje, mislim, da za Ponikvo, Litija je menda v razpisu, seveda so sofinancirane z evropskim denarjem, kjer so tudi odločbe že izdane. Dejstvo je, da bi bilo prav, preden o tem razmišljate, da pridobite nove odločbe, če je to sploh možno podaljšati. V nasprotnem primeru se vam lahko zgodi oziroma vsem nam, da boste te projekte ustavili

Kot sem povedala, so projekti vezani na evropska sredstva, kjer se zaključuje obdobje črpanja. Prioriteta. Projekt, o katerem sprašujete, se financira iz tako imenovanega povezovalnega mehanizma mehanizem IPE. Možnost črpanja v tem okviru je do konca leta 2027. Res je Slovenija najprej želela zaključiti obdobje z letom 2025 in smo že, bom rekla, poskusili z Evropo ali pa zdaj tečejo z Evropo pogovori, da to podaljšamo do konca leta 2027. Večjih problemov ne pričakujem glede na to, da je obdobje tega možno podaljšati. To pa zato, ker je tudi pri teh projektih treba zagotoviti lasten del. To niso samo evropska sredstva. Lastni del je tukaj še večji kot pri kohezijskih projektih. Tako da verjemite, verjemite, da smo resnično letos šli praktično skozi vsak projekt, kaj se da, kaj bo treba zamikati. Ne meni ne mojim sodelavcem to ni ljubo, ampak vsi skupaj pokažimo toliko solidarnosti pa recimo: ja, dajmo leta 2024 stisniti zobe in posanirati to, kar je pač treba posanirati, potem gremo pa naprej. Načrt razvojnih programov se pač dela za več let. Proračuni do leta 2027 se bodo spreminjali vsaj še, ne vem, štirikrat, petkrat. Verjamem, da bodo tudi projekti, o katerih sprašujete, časovno prišli bližje,

da to razpravo opravimo v Državnem zboru, seveda iz več razlogov. Meni se le zdi odgovorno, da vse tiste odločbe in vse tiste projekte, ki jih država že ima podpisane, kjer je dobila odločbe, je dobila odločbe, izvedemo. Kot so Ponikva, Litija, Trbovlje, pa še kar nekaj projektov je, ker je to skupni projekt. Seveda pogovori verjetno tečejo. Ne vem, na kakšnem nivoju, ampak glejte, dokler nove odločbe ni, je velika možnost, da se bodo ta sredstva izgubila. To je en segment. Drugi segment je, da zelo težko razumem, da predvsem poslance, ki nismo v koaliciji, jaz sem to že večkrat povedal tudi vam, ministrica, pa temu državnemu zboru, kar se tiče – na cestah, pločnikih, na prehodih za pešce, železniških postajah, na železnicah, celo na vlakih, seveda, tam se vozijo vsi, ali podpirajo levo ali desno, ali pripadajo levim ali desnim, skratka, tam ne moremo ločiti. In težko razumem – zato tudi predlagam to razpravo v Državnem zboru – da se poslancem, ki prihajamo iz nekih volilnih okrajev,

tudi naši strokovnjaki ali vaši sodelavci, ki delajo na evropskih sredstvih, imajo verjetno velika vprašanja, ali bomo dobili nove odločbe, predvsem pa tisti, ki to izdaja v Bruslju, ni noben garant, nihče ne more garantirati, da se bodo dobile nove odločbe.

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 18. oktobra, v okviru glasovanj. Kolega Danijel Krivec bo zastavil vprašanje ministru za solidarno prihodnost gospodu Simonu Maljevcu. Izvolite, spoštovani kolega. Hvala, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav ministru, ministrici in še kolegu, lep pozdrav tudi ostalim kolegicam in kolegom! Ministru Simonu Maljevcu, ministru za solidarno prihodnost, bom postavil vprašanje glede dolgotrajne oskrbe, konkretno glede gradnje domov starejših občanov. O tem smo kar nekaj poslanskih vprašanj že v preteklosti podali. Vsi vemo, da se je pri prejšnji naravni nesreči, govorimo seveda o covidu, to vprašanje na veliko izpostavljalo. Ugotovili smo, da v Sloveniji gradnja domov starejših občanov v preteklosti ni bila najbolj zgledna, če sem zelo mil. Ugotovilo se je, da so domovi v stanju, ki ne omogočajo nekega normalnega oskrbovanja, predvsem v časih, kot je bil covid, ko so prostori zastareli, ni možno ločevanje in tako naprej. S tega vidika se je veliko naporov tako v prejšnjem mandatu kot nenazadnje na začetku tudi v vaši predvolilni kampanji usmerjalo v to, da se pospeši tako gradnja novih domov kot tudi, bi rekel, neka rekonstrukcija in adaptacija tistih domov, ki to še omogočajo. Na nek način sem to verjel, kajti v dosedanjih proračunih so bile te številke nekako zapisane, ko zdaj obravnavamo proračunske dokumente za naslednja leta, predvsem za leti 2024 in 2025, pa moram reči, da sem postal do neke mere zelo zaskrbljen. Kajti v Načrtu razvojnih programov imamo pet domov, ki naj bi se gradili, ki imajo zagotovljeno postavko samo v letu 2024, približno med polovico in tretjino sredstev, za obdobje 2026 in 2027 imajo nule. In tudi piše, po letu 2027 tudi nič sredstev.

v smislu novogradenj obljubljal investitorjem, gleda na to? Gre za običajno kombinacijo države, občine in nekega nosilca dejavnosti. Kajti če niso zagotovljene postavke v proračunu v NRP, je težava tudi v tem, da nekih razpisov, ne glede na to, da za 2024 so številke v proračunu, naprej jih pa ni, ni možno teh projektov v prihodnje razpisati. Kot sem rekel, gre v proračunu, v NRP za pet takih domov starejših občanov. Prosil bi za odgovor, kako bomo to reševali.

narejeno na tem področju. Zagotovo se strinjamo, da so domovi za starejše tista osnova, ki bo omogočala ustrezno izvajanje dolgotrajne oskrbe, in skupaj z zavodi nadaljujemo z izvajanjem investicij v obstoječih obstoječih domovih in tudi razvoj novih. Na hitro bi samo povedal, da se v letošnjem letu zaključuje 10 investicij, in sicer: v Trubarjevem domu upokojencev, Loka; v Domu Petra Uzarja, Tržič; Dom upokojencev Podbrdo, enota Petrovo Brdo; v Domu upokojencev, Nova Gorica; v Domu starejših občanov Krško;

Ptuj. To je teh 10 investicij, ki bodo v letošnjem letu končane. V letošnjem letu smo izvedli tudi razpis v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je dodatnih 16 projektov dobilo potrditev, DSO Grosuplje, DSO Črnomelj, Impoljca, Gradišče, Koper in tako naprej. Tako da tu imamo 16 projektov. V letu 2024

skupaj. Kje je prišlo do te situacije, ki jo vi navajate? Za leto 2025 so sredstva zagotovljena na skupnem na NRP. Veste, kakšna je situacija, da se cene gradnje domov za starejše krepko dvigujejo in je zaradi tega nepredvidljivo. Tako da za leto 2025 bomo iz skupnega načrta, skupnega finančnega okvira potem dali na posamezne projekte, vsi projekti, ki se bodo začeli izvajati, pa imajo zagotovljena vsa sredstva v proračunih za leti 2024 in 2025, ki so predvidena za gradnjo. Torej ne govorimo o zastajanju, ampak govorimo o nadaljnjem delu na tem področju.

dokument tega ne kaže. Jaz sem v Državnem zboru že dolgo časa, tudi župan sem bil, in znam brati te dokumente. Če imam jaz za pet domov, ki so tukaj navedeni, Šmarje pri Jelšah, Jezerca – Bovec, Center Ljubljana, enota Poljane, Polzela, Domžale v Moravčah, postavko za leto 2024, od tam naprej pa same nule, po domače povedano, pomeni, da tisti, ki gre v razpis, tega ne more razpisati v celoti. Vi pravite, na skupni postavki bodo ta sredstva, ampak glejte, tudi NRP, ki ga občina sprejme, mora imeti finančno pokritje za celotno investicijo. Vi bi morali v tem proračunu to opredeliti. Na žalost tega iz tega proračuna ne vidim. V tej sumarni postavki sicer so dosti velika sredstva, kjer imate novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in tako naprej, ampak kdo ve, kdo bo ta sredstva dobil. To je zdaj arbitrarna odločitev ministrstva, ne pa odločitev poslancev, kaj bomo sprejeli in kdo bo na nek način to gradil. To je, kot da bi Alenka Bratušek napisala za eno postavko 200 milijonov pa bi rekla, to je za adaptacijo in novogradnje cest, pa brez postavk, ostalo bi bilo pa nula pa bi rekla, to bomo razporejali, ko bo potrebno. bo potrebno. Mislim, da tako ne gre. In kar se tiče 10 investicij, jasno, iz REACT-EU so bile začete večinoma v prejšnjem mandatu in jih zdaj dokončujete, hvala bogu, ampak te nove, ki so v proračunu, pa nimajo finančnega zaprtja. Če mi to razložite, bom pomirjen, drugače pa sem jaz precej zaskrbljen. Lahko vsi pogledajo, da so nule v vseh naslednjih letih, in jaz še nisem videl oziroma me čudi ta obrazložitev, da bo ministrstvo z neke skupne postavke razporejalo na posamezne projekte.

tiste investicije, kjer ne vemo točno, kakšen bo potek, vodi sredstva za leta naprej v enem NRP. Za vse projekte, ki so predvideni in da se začnejo, pa se izvaja v polnosti. Povedal bi to, da je težava, ki jo imamo zaradi dviga cen in podobno, ravno v realizaciji projektov. Lahko povem, da je bilo na področju investicij v letu 2020 dejansko porabljenih milijon evrov, v letu 2021 milijon 700, lansko leto 5 milijonov 200, letos do septembra pa 7 milijonov 400. Ravno zaradi podražitev, sprememb načrtov, sprememb investicijskih projektov in podobno. So pa vsi projekti, ki so predvideni za začetek izvajanja v prihodnjem letu, v celoti finančno pokriti. Spoštovani kolega, imate besedo za postopkovni predlog. **DANIJEL KRIVEC (PS SDS):** Hvala, spoštovana podpredsednica Sicer po navadi nimam namena, ampak ti odgovori mene pač ne zadovoljijo. Preveč investicij sem v življenju že videl in tudi izpeljal, zato me ne prepriča to, kar mi vi razlagate. Z neke postavke bo arbitrarno ministrstvo polnilo neke postavke, kjer so NRP-ji že določeni, kjer so investitorji napisali oziroma sprejeli DIIP-e, kjer so opredeljene številke. Vi seveda govorite o tem, da bo razpisu prišlo do nekih povišanj in tako naprej. Jaz razumem to, da imate v neki skupni postavki nek buffer, ki kompenzira te razlike, ampak enako imajo tudi na cestah, enako imajo na šolah, ampak še vedno so postavke v proračunu eksplicitno zaprte, ker drugače ne moremo iti v razpise. Vsaj do zdaj je to veljalo. Če imate vi neko novo teorijo, kako to funkcionira, bom zelo vesel. Ampak do zdaj to ni šlo, ker MF tega ne dovoli. Če ni zaprta finančna konstrukcija v NRP, razpis ne more biti opravljen. Ali bodo ti, ki imajo samo za 2024, delili projekt na več faz? Kdo bo to naredil? Na kakšen način? Tu je preveč vprašanj. In to sprenevedanje, da imate neko veliko postavko, s katere boste posamezne postavke vi v nadaljevanju polnili, mislim, da ni v redu. Predlagam, da tudi ostali kolegi poslanci o tem dobro razmislite. Tu je neka logika, ki naj bi veljala za Ministrstvo solidarno prihodnost, drugačna kot v primeru cestnega programa, kjer je prej ministrica Alenka jasno povedala, kje so postavke, tam, kjer so nule, so pa nule. Tam ne morejo občine iti v razpis. Zato pa vi tudi sprašujete, kje so posamezni projekti. Enaka logika velja tudi za gradnjo domov za starejše občane. Če so postavke notri za 2024, bi morala biti neka predvidena sredstva tudi za dokončanje. Ali so zadostna ali ne, to jaz prepustim razpisu in temu, kakšne ponudbe se pridobi. Ampak zato imate skupno postavko, o kateri ste govorili, kjer lahko dopolnjujete glede na razpisno, bi rekel, ceno, ki jo posameznik oziroma posamezna ustanova pridobi, in dodate ta sredstva, če je potrebno, v enakem razmerju kot ostali soinvestitorji, občine ali pa domovi. Nikakor pa ni sprejemljivo, da so na tak način v proračunu same nule in da ministrstvo prostor razporeja s tem denarjem, kateri projekt bo v nadaljevanju dobil neko zagotovilo, da se lahko zinvestira. To mislim, da ni prava logika proračuna in s tem odvzemate pravico poslancem, da odločamo o investicijah, in to je namen proračuna. Predlagam, da o tem v skladu s poslovnikom opravimo razpravo. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 18. oktobra, v okviru glasovanj. Kolega Jožef Lenart bo zastavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav prisotnim gostom, kolegom in kolegicam, tudi mladim gostom obiskovalcem! Slovensko šolstvo je naša, vaša pa tudi splošna javna odgovornost. Med razvojnimi izzivi Slovenije je tudi ta, da želimo ustvariti družbo znanja, ki bo nadaljevala razvoj, da bo dobra gospodarska rast in iz tega naslova potem tudi večja blaginja prebivalstva.

izobražena, a tudi slabo zaposljiva glede na to, kar trg dela trenutno potrebuje, je seveda nujna uskladitev izobraževalnega sistema s sedanjimi in tudi pričakovanimi, torej prihodnjimi, potrebami na trgu dela. Sam sem vesel, da imajo naši mladi dobre možnosti za dosego formalnega izobraževanja tudi na višjih stopnjah, tudi do diplome in tako naprej, ampak glede na to, kar se nam sedaj dogaja, da potrebujemo vse vrste mojstrov, torej potrebujemo veliko poklicnih izobrazb, poklicnih, če tako rečem, kadrov. Dejansko se nam dogaja, da tudi naši mladi z diplomami delajo že kot, ne vem, zavarovalni zastopniki, delajo kot trgovci, delajo na raznih šalterjih, če tako rečem, pisarniški delavci in tako naprej. Kaj nam koristi, če nimamo tistih kadrov nekako prilagojenih in seveda tudi izobraževanja? Moje vprašanje je v zvezi s spodbujanjem devetošolcev, da bi se bolj vpisovali v srednje poklicno, torej tudi srednje strokovno izobraževanje, ker nam primanjkuje mojstrov vseh vrst, vpis je pa nizek.

klepar, krovec, manjka nam zidar, tesar, tehnik steklarstva, oblikovalec kovin, kar nekaj jih je. Vem, da so bile tudi razpisane štipendije, ampak vseeno, v smeri nekako planiranja, načrtovanja kvalitetnega izobraževanja za vpise v srednje šole,

Srednje strokovno izobraževanje je dejansko kar močno napredovalo. Od leta 2003, 2004, ko je bil odstotek samo 33 %, smo prišli na 42 %, da so vpisani na srednjem strokovnem izobraževanju.

na nekatera izobraževanja, manj na druga, če bi vnaprej pričakovali, da se tja ne bodo vpisovali. Želimo in delamo še zmeraj napore, da bi se vpisovalo več v tiste poklice, kjer so poklici deficitarni, ampak sledimo seveda dejansko tistemu trendu, kar je, tako da dajemo vsakemu možnost, da se vpiše. Na vsakem področju, torej tako na srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem izobraževanju kot na gimnazijskem programu dajemo malo več prostora, recimo temu, pri tem, ko se otroci na koncu osnovne šole odločajo za vpise v srednje šole. Da bi dosegli to, da bi morda bil boljši vpis prav za te poklice, ki manjkajo oziroma kjer je deficit, smo že pred leti uvedli vajeniško obliko izobraževanja. Tam je namreč približno polovica izobraževalnega programa dejansko praktično usposabljanje za delo pri delodajalcih, medtem ko je v drugih oblikah tega izobraževanja tega neposrednega dela bistveno manj. V šolskem letu, ki teče, se lahko dijaki v vajeniški obliki izobražujejo v 21 različnih programih na 18 šolah. na 18 šolah. Tu dejansko zelo skrbimo, da bi se ti izobraževalni programi še povečevali oziroma bi se razširili oziroma da bi bil interes večji, kot je. Namreč problem, ki ga danes zaznavamo, je ta, da je ta interes dejansko večji pri delodajalcih kot pri učencih, ki se odločajo za to. Torej ostajajo prazna vajeniška mesta, potencialna vajeniška mesta. Eden od načinov, s katerim želimo rešiti ta problem, je tudi sama kurikularna prenova, ki teče, torej teče tudi vsa poklicna in strokovna izobraževanja. Kar se tiče poklicnega izobraževanja, tukaj ima seveda Center za poklicno izobraževanje posebno mesto, zaradi tega ker mora do leta 2026 pripraviti tudi popolnoma prenovljene programe. Torej ne samo, da se spreminjajo dejansko učni načrti posameznih predmetov, ampak se mora tudi sam program kot program spremeniti. Podobno se dogaja tudi z višješolskimi programi, ki so, ki se izvajajo po navadi na enakih centrih, kot se izvajajo tudi poklicna izobraževanja na srednješolski ravni. Mi bi želeli dati še nekoliko nekih novih spodbud, zato želimo, da bi mentorji, ki so zdaj mentorji dijakov, podjetij, pridobili še nove, in dajemo tudi brezplačna usposabljanja prav za te mentorje. Podpiramo seveda tudi promocijo poklicnega izobraževanja, kar pomeni recimo pripravo in udeležbo teh naših dijakov v mednarodnem merilu. Ravnokar smo imeli možnost slišati, da so naši dijaki dosegli neke pomembne uspehe na tem področju tudi v Evropi. In seveda želimo tudi vključevati delodajalce v večji meri v ta učni proces. Hvala lepa.

je zadeva spodbudna, da se stvari nekako prijemajo tudi zaradi inovativnih pristopov, zaradi sprememb v programih izobraževanja in tako naprej. Ampak še enkrat, brez korenitih sprememb ne bo mojstrov. Takole, bom rekel, skrbi naše gospodarstvenike, naše delodajalce. Zaradi tega seveda pričakujejo hitre rešitve. Opaziti je bilo, kot ste na 9. konferenci ravnateljev Slovenije vzgojnih in izobraževalnih zavodov v avgustu tudi napovedali, določene spremembe, potem ste tudi omenili, da so dodatna vpisna mesta na srednje šole, in tudi, da ste nekako ugodili željam nekaterih šol, da v okviru obstoječega obsega razpisnih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov. Zdaj me pa zanima, ali so te šole, ki so

je pri vajeništvu tudi tako, da če mentorji niso nagrajeni, nam to ne more – kako naj rečem? – dobro teči. In zato bi morali imeti neko, če se tako izrazim, dodatno vrečo denarja, da bi jih nagrajevali, ker se potem oni bolj potrudijo z vajenci. Hvala.

so gotovo tudi na strani samih delodajalcev. Namreč, izbira in vpis v program, v srednjo šolo je svobodna izbira posameznika, in če recimo splošna klima napoveduje neke določene poklice, ki so recimo prestižni ali pa vsaj dobri in podobno, potem je verjetno to večji magnet za otroke, ki se odločajo za take poklice. V preteklosti smo na žalost imeli kakšne takšne težave, recimo, da so se nekateri dijaki že usposobili za neka dela na področju gradbeništva, tudi druge poklice, ne bom našteval, da ne bi kakšnih izpostavil preveč posebej, in so potem pa bili nezaposljivi. Tukaj je bila določena zadeva zelo nerodna, da so potem ti, ki so se ravnokar usposobili za nek poklic, morali iskati nove poklice, nove, druge smeri. Tudi temu seveda mi prisluhnemo. Vsako leto dejansko imamo poleg tega, da imamo izobraževanje za poklic, tudi možnosti prekvalifikacij in podobno. Kar se tiče vprašanja glede novih oziroma drugih mest, ki so jih morale nekatere šole zagotoviti, tu večinoma gre za neke take, bi rekel, malenkostne spremembe. Namreč, recimo, da se v neki šoli pojavi, ravno en otrok ali pa dva otroka več, kot je normativ, v takem primeru potem seveda mi enostavno samo rečemo, da tu prisluhnemo in da šola pač enostavno vzame več tega.

Pravzaprav je še tako, da moramo mi sofinancirati oziroma financirati v celoti izobraževanje, čeprav mesta niso popolnjena, daleč od tega, ponekod imamo celo zelo malo nekaterih kandidatov, ki bi se želeli izučiti za nek mojstrski poklic. Ampak kljub temu seveda prisluhnemo in dajemo prednost takim poklicem.

Hvala lepa. Kolegica mag. Nataša Avšič Bogovič bo zastavila vprašanje ministrici za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Spoštovana! Zakon o vodah v 56. členu določa, da Vlada lahko za posamezno vodno telo določi, da se cilji doseganja dobrega stanja, dobrega ekološkega potenciala ali [preprečevanje] poslabšanja stanja vodnih teles, tako imenovana vodna izjema, ne dosežejo, če je do poslabšanja prišlo zaradi fizičnih sprememb vodnega telesa zaradi nove človekove dejavnosti, ali pa da se ne doseže cilja preprečevanja poslabšanja stanja vodnega telesa površinske vode iz zelo dobrega v dobro stanje zaradi nove dejavnosti trajnostnega razvoja. V nadaljevanju člen tudi določa, da Vlada navedeno odločitev za posamezno vodno telo lahko sprejme, če, prvič, je z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim nacionalnim programom ali drugim aktom izkazan javni interes in so koristi, ki jih imajo nova preoblikovanja ali spremembe za zdravje in varnost ljudi ali trajnostni razvoj, večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev za okolje in družbo. Drugič: je iz zakona ali na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta oziroma celovite presoje vplivov tega akta na okolje razvidno, da koristnih ciljev, ki se dosežejo s fizičnimi spremembami vodnega telesa, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na način, ki bi imel manjše škodljive posledice na okolje. Tretjič: je z državnim prostorskim načrtom ali drugim aktom in celovito presojo vplivov tega akta na okolje zagotovljeno, da se izvedejo tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, s katerimi se ublaži škodljive vplive na stanje voda oziroma z zakonom in na njegovi podlagi sprejetim nacionalnim programom ali drugim aktom. Četrtič: je z državnim prostorskim načrtom oziroma s celovito presojo vplivov tega akta na okolje zagotovljeno, da je izpolnjena zahteva iz četrtega odstavka tega člena, šesti odstavek istega člena pa Vladi nalaga, da za določanje oziroma ugotavljanje izjem iz tega člena predpiše podrobnejše pogoje. Vodna izjema je bila uzakonjena leta 2002, medtem ko je bila obveza Vlade, da določi podrobnejše pogoje za določanje vodne izjeme, uzakonjena 2012. Do danes vse dosedanje vlade podrobnejših pogojev niso sprejele. Zaradi avgustovskih poplav bo potrebno poseči v številne vodotoke, pri čemer se bo zgodilo, da bo zaradi posega v posameznem vodnem telesu potrebno določiti vodno izjemo. Ker podrobnejši pogoji za določanje izjeme do sedaj še niso bili sprejeti, se bo zgodilo, da posegi za zagotavljanje zagotavljanje poplavne varnosti ne bodo dovoljeni, saj je potrebno določiti to izjemo. Slednje pa ni mogoče določiti brez sprejetih podrobnejših pogojev. Na tem mestu vas, spoštovana ministrica, zato sprašujem: Kdaj bodo v skladu z Zakonom o vodah sprejeti podrobnejši pogoji za določanje izjem?

Najlepša hvala za vprašanje. Sem pa skoraj prepričana, da z mojim odgovorom ne boste najbolj zadovoljni, ampak takoj na začetku seveda opravičilo, ker pravzaprav to dodatno funkcijo v bistvu opravljam zdaj točno en teden, od prejšnjega ponedeljka. Kot je bilo navedeno, Zakon o vodah omogoča izjemo, za to izjemo pa potrebujemo strokovne podlage. Sodelavci pravijo, da so strokovne podlage za sprejetje predpisa, ki bo določal podrobnejše pogoje za določanje oziroma ugotavljanje izjem iz tretjega odstavka 56. člena, v zaključni fazi in po zaključku strokovnih podlag bo Ministrstvo za naravne vire in prostor pristopilo k pripravi predloga predpisa. Prepričana sem, da bom čez en mesec znala dati bolj točen odgovor ali pa bo mogoče tudi predpis že pripravljen. Res je,

je, da so občine dobile 75 milijonov evrov akontacij v prejšnjem tednu in danes sem podpisala zadnje pogodbe, se pravi, vse občine,

denar iz naslova akontacij na svojih računih. In druga stvar, takoj smo začeli iskati dodatne ekipe za to, da jih pošiljamo v vodotoke in prvih šest nujno potrebnih ekip

malo. O tem pa prav gotovo lahko več na naslednjih poslanskih vprašanjih ali pa tudi vmes.

Spoštujem vašo operativnost, s katero nas tudi drugi seznanjajo. Tudi s strani občin smo res hvaležni za takšen pristop, ker to ljudje res potrebujejo. Glede vodne izjeme pa sem tudi deloma zadovoljna z odgovorom. Iskreno sem bila v dilemi, ali naj vam to vprašanje po po petih delovnih dneh sploh zastavljam in ali je to korektno do vas. Vendar pa ste zdaj odgovorni za to, verjamem, da bi morali sodelavci v naši vladi

in tudi z odgovorom sem v bistvu na nek način zadovoljna, ker verjamem, da se zavedate, kaj ta vodna izjema pomeni za trenutno popoplavno sanacijo. Tudi moji krajani v občini Brežice, v Krajevni skupnosti Dobova, bodo od tega odvisni, glede naslednjih korakov zagotavljanja popoplavne obnove, zato bom jaz te zadeve res spremljala tudi naprej. Hvala lepa.

Iz Načrta razvojnih programov je razvidno, da se zmanjšujejo sredstva za cestno infrastrukturo in s tem tudi posledično uravnotežen razvoj infrastrukture tudi v Obsotelju in na Kozjanskem. Namreč, prestavljajo se projekti rekonstrukcije največja investicija oziroma projekt bi bil rekonstrukcija ceste Šentjur–Dobovec, namreč v letu 2024 in 2025 se za to rekonstrukcijo namenja izredno malo sredstev, čeprav je pa za rekonstrukcijo

tudi nekje ocenjuje oziroma je ocena vrednosti 5 milijonov in vse to se nekako prestavlja potem na neko obdobje pozneje, to pomeni, zelo malo sredstev namenja za leto 2024, 2025 in pa potem po letu 2027 teh naslednjih 5 milijonov.

milijonov. Bolj kot gledam te načrte razvojnih projektov oziroma programov, se ne morem nekako strinjati, da bi se razvoj Obsotelja in Kozjanskega zamaknil po letih 2027,

infrastrukturo):** Ja, lahko vam odgovorim, ampak bo odgovor enak, kot je bil odgovor za gospoda Podkrajška. Jaz si želim, da vsi, tako kot smo morali mi na vladi, tudi poslanci in župani in ljudje razumemo,

Lahko vas razumem, ker ste poslanec tistega območja, da pač navijate, dajmo tam, tam, tam. Ne gre. V letih 2024 in 2025 bo pač treba razumeti, da imajo območja, ki so bila poplavljena, prioriteto. Če mislite, še enkrat bom povedala, da cesta Črna–Mežica ni potrebna, pa recite, dajte tisto ven in dajte te odseke, ki ste jih zdaj vi našteli, noter. Denarja je, kot ga je, denarja ni za vse. Tudi če bi vse vaše želje dali v proračun, je vprašanje, kdo bi to naredil in v kakšni obliki in za koliko denarja v naslednjih dveh letih, tako tako da vam lahko še enkrat naštevam, kaj so bile naše prioritete. Poplavljena območja, prva velika prioriteta. Druga, nobenega projekta, ki se je začel graditi, ne ustavljamo, to je zelo, zelo pomembno. Tretja, projekti, vezani na evropska sredstva, zato da ne izgubimo evropskih sredstev. Četrta, mostovi, viadukti in sanacija plazov.

ampak razumite, kaj so bile naše prioritete in jaz mislim, da je prav, polna usta so nas bila o solidarnosti, da je treba razumeti, da je treba ljudem pomagati in res je, ministri, poslanci, župani, ljudje, vsi moramo razumeti, da je v letih 2024 in 2025 pač fokus investicij v ceste usmerjen v poplavna področja.

milijonov projektov. Mogoče je vse to, kar ste sešteli, za naslednjih ne vem koliko obdobij ali pa koliko let, vredno 90 milijonov. Ampak ja, če ja, če razmišljate v smeri, da cesta Črna–Mežica ali pa obvoznica Luče ali pa krožišče v Dravogradu, lahko še naštevam, niso potrebni, lahko z amandmaji to v Državnem zboru tudi spremenite. Sama ocenjujem, da je pač ta proračun skupaj z Načrtom razvojnih programov, ki je pred vami, sestavljen najbolje, kar je lahko bil ob naravni nesreči epskih razsežnosti. In veseli bodimo tisti, pri katerih območja, kjer živimo, niso bila deležna teh poplav. Ne vem, kako bi vi gledali na to, da bi bili iz Črne, pa bi se zdaj našel nekdo drug in rekel, dajmo, dajmo, ne, tam pustimo, jaz hočem imeti to. Razumem in ne ustavljamo projektov, samo za kakšno leto se stvari zamikajo. Res prosim za razumevanje. Hvala lepa. Sedaj pa imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite.

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo 18. oktobra v okviru glasovanj.